gospodo zastupnici nastavljamo sjednicom. Na redu je rasprava o: - Konačni prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 126 Predlagatelj zakona je Vlada. Amandmani se mogu podnositi do kraja raspravu koju su proveli: Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Odbor za zakonodavstvo, za europske integracije, za gospodarstvo i Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Predstavnik predlagatelja, predstavnica predlagatelja Tamara Obradović-Mazal,

Vlada u drugom čitanju predlaže Konačni prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu i naravno ovisnoj o ishodu rasprave Hrvatska bi se pridružila u međuvremenu proširenom krugu država članica Europske unije. Od njih 8 koje su u međuvremenu posebnim zakonom nastojale regulirati materiju javno-privatnog partnerstva na legislativnoj razini. Ukratko ovim zakonom propisujemo osnovne pojmove pri čemu je naravno najvažnija sama definicija javno-privatnog partnerstva. Isto tako ovaj zakon predviđa i osnivanje posebne stručne agencije za javno-privatno partnerstvo koja bi svim potencijalnim javnim partnerima kao i privatnim partnerima bila na tehničkoj i stručnoj usluzi u pripremi i provedbi njihovih projekata. U tom smislu zakon želi u svakom slučaju potaknuti potaknuti poduzetničku inicijativu, razvoj jedinica lokalne i regionalne samouprave u poduhvatima javno-privatnog partnerstva, a naravno uz prateću transparentnost i odgovornost svih dijelova javne vlasti uz poštivanje prava i obveza svakog od partnera i javnog i privatnog partnera u okvirima naravno realnih fiskalnih kapaciteta i pojedinih strateških razvojnih planova. Bitne novosti u odnosu na prvo čitanje koje smo izradili za, u pripremi za drugo čitanje odnose se na izmijenjenu samu definiciju javno-privatnog partnerstva. Vjerujemo da smo ju učinili nešto jasnijom po pitanju određivanja opsega sadržaja koje obuhvaća pojam javno-privatnog partnerstva. Također malo smo uredili i definiciju javnog partnera na način da se tom definicijom može obuhvatiti jedan odnosno više od jednog javnog tijela. Također pojasnili smo dio koji se odnosi na jamčenje prava uvida javnosti u pojedine elemente ugovora o javno-privatnom partnerstvu. Procedura odobravanja samog prijedloga projekta vjerujemo da je sada pojednostavljena u odnosu na prvo čitanje. Smanjen je broj mišljenja koja se moraju pribaviti. Ali tu se javlja i nešto jača uloga Ministarstva financija s obzirom na njegovu suglasnost na prijedloge projekata. Također pojednostavljena je procedura odobravanja dokumentacije za nadmetanje na način da ocjenu dokumentacije prvenstveno obavlja Agencija za javno-privatno partnerstvo. Također je smanjen i rok u kojem agencija izdaje rješenje ukoliko nisu potrebne dodatne konzultacije i to sa 60 na 30 dana u prvom čitanju. Naime iznesena je jedna primjedba da cijeli postupak traje ponešto duže tako da smo nastojali u tom segmentu smanjiti rokove, svesti ih na prihvatljivu mjeru. Također su pojednostavljene i odredbe u onom dijelu u kojem agencija odobrava konačni nacrt ugovora. Dodana je zaštitna klauzula kojom se vezano za suglasnost koju agencija daje na nacrt ugovora Republika Hrvatska odriče eventualne odgovornosti za sporne odnose između javnog i privatnog partnerstva. Dakle Republika Hrvatska u tom slučaju ne predstavlja treću ugovornu stranu po pitanju izvršavanja obveza. Na malo sveobuhvatniji način smo pokušali urediti statusno javno-privatno partnerstvo, ovlasti agencije i drugih tijela državne uprave pravno izjednačeno sa ugovornim javno-privatnim partnerstvom. Također smo vezano za agenciju nakon dostavljenih mišljenja i osvrta brisali dio koji se odnosi na ovlast agencije da prikuplja naknade od upisa u registar kao i odredbe koje se odnose na Namjenski fond. S obzirom na usvojeni Zakon o koncesijama uskladili smo i odredbe koje se tiču same pravne zaštite i napravili smo određena nomotehnička poboljšanja. U tom segmentu spomenuvši Zakon o koncesijama ali i usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi dopustite mi samo da kažem da usvajanjem Zakona o javno-privatnom partnerstvu završavamo sa izradom zakonodavnog paketa kojim se uređuje sustav, cjelokupni sustav javne nabave. Kao što je poznato sustav javne nabave čine: javne nabave, koncesije i javno-privatno partnerstvo. I ono što je zajedničko za sva tri zakona su načela, postupak javne nabave kao i jedinstvena pravna zaštita i nadležnost, buduća nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u postupcima pravnih lijekova vezano za koncesije kao i za javno, javno-privatno partnerstvo. Ono što očekujemo nakon donošenja ovog zakona je svakako jedna stručna pomoć od strane buduće agencije za javno-privatno partnerstvo. Ohrabrenje svih razina za poduzimanje projekata javno-privatnog, privatnog partnerstva. Ovo radimo u cjelokupnom zakonodavnom sustavu Republike Hrvatske po prvi put. Svakako će empirija koja će se temeljiti na ovom zakonu biti dobrodošla i ukoliko naravno povratne informacije sa terena, sa primjene u praksi ukažu da zakon što kroz podzakonske akte, što kroz osnovnu normu treba prilagoditi praksi. Naravno da ćemo to na zahtjev adresata ovog zakona i učiniti. Međutim treba dopustiti da se praksa razvije, da prvi projekti temeljeni na ovom zakonu i budućim podzakonskim aktima Da evaluacija, odobrenje i cijeli postupak krene sa životom kako bismo imali prve prave realne procjene učinkovitosti Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Zahvaljujem na pažnji i zahvaljujem također

Za zakonodavstvo? Za europske integracije? Za gospodarstvo? Za lokalnu i područnu, regionalnu samoupravu? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Milivoj Škvorc. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Primjena modela javnog privatnog partnerstva do sada nije bila zakonski regulirana, te su se u ugovaranju i provedbi projekata javnog privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj primjenjivali različiti, uglavnom sektorski zakoni. Jedini cjeloviti dokument koji je usmjeravao javnog i privatnog partnera na način postupanja u primjeni ovog modela bile su smjernice za primjenu ugovornih oblika javnog privatnog partnerstva Vlade Republike Hrvatske koje su nakon provedene rasprave i prihvaćanja u Hrvatskom saboru, te objave u “Narodnim novinama“ u primjeni od 2006. godine. Takav formalni okvir uređenja javnog privatnog partnerstva se u praksi pokazao nedostatnim. Naime, iako su svojim sadržajem smjernice pružale dobru osnovu za primjenu i usavršavanje modela javnog privatnog partnerstva one po svojoj pravnoj prirodi nisu obvezujuće, te se odnose samo na pojedine modele javno-privatnog partnerstva prije svega na tzv. model privatne financijske inicijative, dok se druge modele javnog privatnog partnerstva ne sadrže opisan postupak za njihovu provedbu. Ovim zakonom se prije svega želi stvoriti učinkoviti formalno-pravni oblik koji će omogućiti razvoj javne infrastrukture i podizanje kvalitete pružanja javnih usluga kroz odgovarajuće sudjelovanje privatnog kapitala. Primjenom poduzetničkih znanja, vještina i inovativnosti, a na način kojim će se osigurati povoljno i motivirajuće okruženje za ulaganje privatnog sektora, ali istovremeno i jamčiti zaštitu javnih interesa. Stručna razina pripreme projekata i proširenje zacrtanih prioriteta i fiskalnih ograničenja. Kvalitetna primjena modela javnog privatnog partnerstva prema iskustvima drugih zemalja ima pozitivan utjecaj na porast investicija i gospodarski razvoj države. Pozitivno utječe na razvoj konkurentnosti i razvoj unutarnjeg tržišta pojedinih djelatnosti, donosi na duže staze značajne fiskalne uštede, te iznad svega dovodi do povećanja kvalitete javnih usluga. Po našoj ocjeni jako je dobro što je u žarištu Konačnog prijedloga zakona projekt javno-privatnog partnerstva kao i to što je zakonom propisan postupak predlaganja, odobravanja i provedbe projekta, te nadležnost institucije. Mišljenja smo da su dosadašnja iskustva u primjeni ovog modela gospodarske aktivnosti jasno ukazala na potrebu detaljnog reguliranja, posebno u dijelu koji se odnosi na način predlaganja i priprema projekata javnog privatnog partnerstva. Jedan od ciljeva postupaka propisanih ovim zakonom kada je riječ o predlaganju i izboru projekata koji se mogu provesti po nekom od modela javnog privatnog partnerstva je njihova usklađenost s s horizontalnim i vertikalnim strategijama koje donose javna tijela. Dakle, Središnja tijela državne uprave, te jedinice lokalne i regionalne, odnosno područne samouprave. Obzirom da provedba projekata primjenom modela javno-privatnog partnerstva može posebno kada je riječ o modelima koji podrazumijevaju plaćanja na teret proračuna javnog partnera podrazumijevati značajne fiskalne izdatke i rizike javnog tijela predlagatelja projekata za dugotrajno vremensko razdoblje i do 40 godina. U ovom dijelu postupka ključna je suglasnost Ministarstva financija. financijsku opravdanost i održivost projekta, ali i najvažnije da li su planirani izdaci javnog tijela za provedbu tog projekta u skladu sa proračunskim projekcijama, odnosno posebnim propisima kojima se određuje dozvoljeni godišnji limiti proračunskih zaduženja po osnovi javnog privatnog partnerstva. Drugi važan dio zakona je onaj u kojem se u svezi procedura odabira privatnog partnera upućuje na potrebnu primjenu propisa kojim se uređuje područje javne nabave, odnosno propisa kojima se uređuje postupak davanja koncesija. Naime, kako pravna stečevina Europske zajednice u svezi postupka dodjele ugovora o javno-privatnom partnerstvu poznaje samo ili postupak dodjele javnih ugovora, ugovora o javnoj nabavi ili postupak dodjele ugovora o koncesiji, tako i ovim zakonom, a ovisno o obilježjima konkretnog odobrenog projekta vezano na postupak odabira privatnog partnera predviđena potrebna primjena postupaka propisanih Zakonom o javnoj nabavi, odnosno o koncesijama. je u tom i za javnog i za privatnog partnera najvažnijem dijelu postupka zajamčena potpuna transparentnost, te primjena načela jednakog tretmana i nediskriminacije. Također, zakonom je i za ove postupke predviđena jedinstvena pravna zaštita i nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Zaključno. Mišljenja smo da donošenje ovog zakona predstavlja značajan, kvalitetan iskorak u reguliranju materije javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj, te da će se donošenjem ovog zakona i svih podzakonskih akata utvrditi jasna i transparentna pravila igre kako za javni, tako i za privatni sektor u pripremi pojedinih modela javnog privatnog partnerstva. Usvajanjem ovog zakona ostvaruju se preduvjeti za otvaranje novih tržišta, daljnji rast i razvoj gospodarstva i njene konkurentnosti, ali i za višu razinu pružanja javnih usluga u korist svih hrvatskih građana. Također, novi pristup investiranju pred javnu upravu postavlja nove zadaće i nove uloge regulatora, nadzornika i partnera umjesto uloge investitora i izvođača, a time potiče na reformu i javne uprave. Hvala na pažnji. Hvala. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, kolege iz Vlade, kolegice i kolege. O javno-privatnom partnerstvu već je u nekoliko navrata bilo riječi u ovom Saboru. Sama tema javno-privatnog partnerstva često se do sada i zloupotrebljavala za njihove dnevno-političke svrhe. A ono što je ključno i što je bitno za naglasiti istina o tome je već do sada bilo riječi u ovoj sabornici ali moram ponovno ponoviti, a to je da javno-privatno partnerstvo pruža potpuno nove poslovne mogućnosti u projektima od općeg interesa koji su se do sada tradicionalno financirali iz državnih i lokalnih proračuna. Nedostatak sredstava u proračunima dovodi do smanjenja investicija u projekte javne infrastrukture i usluga od općeg interesa, što se pokušava otkloniti korištenjem privatnog kapitala. Zbog koristi koje donosi model javno-privatnog partnerstva javnom partneru postao je nezamjenjiv alat za postavljanje velikih infrastrukturnih projekata … /Govornik se ne razumije./ … Koristi modela javno-privatnog partnerstva su višestruke, dulji je vremenski raspon za troškove investicije, dovršetak projekta na vrijeme i unutar predviđenog proračuna, određeni rizici se ne prenašaju na privatni sektor, upravljanje imovine je uspješnije, troškovi infrastrukturnih projekata su niži, a model u javnom sektoru omogućava fokusiranje na stvaranje dodatnih vrijednosti za građane. Posebno treba naglasiti da značaj javno-privatnog partnerstva za Republiku Hrvatsku prelazi uobičajene prednosti koje su vidljive u drugim europskim zemljama i to zbog strateške odluke naše Vlade o smanjenju deficita. Naime, zanemaruje se činjenica da nije ključno pitanje da li deficit da ili ne jer je to samo jedan od instrumenata financijske politike, već je ključno koristi li se deficit za potrošnju ili kao detonator razvoja i stvaranja novih vrijednosti. Najevidentniji pozitiva primjer kao i pokretač razvoja je izgradnja razvoja autocesta u mandatu koalicijske Vlade, a negativan izgradnja sportske dvorane za svjetsko rukometno prvenstvo po modelu javno-privatnog partnerstva u vrijeme krize koja je evidentna. Sadašnja se Vlada već 5. godinu postavlja prilično defanzivno, ne uviđa kako zemlja čija je razina industrijske i poljoprivredne proizvodnje nedovoljna, a istovremeno propušta optimalno koristiti svoje razvojne potencijale te direktno ugrožava svoju budućnost, bez obzira na formalnu financijsku stabilizaciju. Zato ovaj model ključan je za razvoj zemlje u sadašnjem trenutku, model koji pokreče ključne čimbenike razvoja, obrazovanje, infrastrukturu, zdravstvo, a istovremeno pokreće i gospodarstvo. Modelom za realizaciju projekata javno-privatnim partnerstvom koji je bio apsolutno novost u Hrvatskoj, Varaždinska je županija snažno pokrenula val izgradnje na svom području. Ovaj model koji uspješno funkcionira u zapadnoeuropskim zemljama ne tereti kapitalne investicije, nego tekuće troškove. Privatni investitor financira gradnju i održavanje javnih objekata u vlasništvu županije koja naknadu isplaćuje privatnom partneru mjesečno na rok od 20 do 30 godina. Po tom modelu obnovljena je Županijska palača i izgrađeno i dograđeno 44 škola, što osnovnih, što srednjoškolskih i pripadajuće sportske dvorane. Na ukupno 44 izgrađenih i dograđenih objekata organizirana je nastava u jednoj smjeni gotovo u svim osnovnim i srednjim školama u našoj županiji, a ukupnu investiciju narednih 25 do 30 godina pokriva i vlastitim sredstvima županije i jedinice lokalne samouprave. Unatoč datim obećanjima prije pokretanja ovog modela na području varaždinske županije Vlada Republike Hrvatske nije se uključila u taj projekat osim što je uredbom, i to uredbom koja je donijeta nakon usvojenih smjernica u ovome Saboru smanjila potencijal županije za ugovaranje u odnosu na potencijal koji je bio utvrđen smjernicama za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva. Vlada Republike Hrvatske nije imala potrebu uključiti se u izgradnju škola i sportskih dvorana na Varaždinskoj županiji, međutim aktivno se uključila sa preko 2 milijarde u izgradnju luksuznih sportskih dvorana za svjetsko rukometno prvenstvo po modelu javno-privatnog partnerstva. Pri tome želim posebno naglasiti da mi u klubu Hrvatske narodne stranke nismo protiv vrhunskog sporta, podržavamo ga, međutim isto tako tvrdimo da smo imali mogućnost organizacije u već izgrađenim objektima sa znatno manjim ulaganjima od prihvaćenih od strane Vlade. Posebno moram naglasiti da Vlada i većina u ovoj dvorani, a posebno isto tako vladajuća većina u istom sastavu, nova u Skupštini Varaždinske županije, nakon smjene županijskog vodstva i to smjene mimo volje birača upire prstom na projekte javno-privatnog partnerstva u Varaždinskoj županiji, a na primjer u isto vrijeme u gradu Varaždinu se gradi dvorana za svjetsko rukometno prvenstvo po modelu javno-privatnog partnerstva u vrijednosti od 700 milijuna, dok je vrijednost izgradnje i dogradnje 40 školskih objekata i sportskih dvorana u Varaždinskoj županiji iznosi 850 milijuna. Za godišnji Vladin anuitet kojeg će Vlada plaćati za Arenu u Zagrebu koja je ugovorena za 210 milijuna eura moglo se izgraditi cca 30-ak škola i sportskih dvorana za 20 odjeljenja u jednosmjerskoj nastavi. Poznato je da prioriteti Vlade Republike Hrvatske često puta nisu primjereni ukupnom potencijalu i mogućnostima ove države, a posebno kad uključivanje u izgradnju sportskih dvorana za svjetsko rukometno prvenstvo usporedimo sa ukupnim stanjem u objektima za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, sama ta slika daje sliku o shvaćanju prioriteta Vlade Republike Hrvatske, a prema projektima općeg javnog interesa. Konkretno o ovom Konačnom prijedlogu zakona o javno-privatnom partnerstvu. Ovaj Konačni prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu istina uvažuje čitav niz primjedbi koje su bile izrečene prilikom prvog čitanja, ali u svojoj konačnoj verziji dobili smo prijedlog Vlade koji daje jednu opću formu, prilično krutu, prilično koja prilično birokratizira i centralizira postupak u mogućoj realizaciji projekata javno-privatnog partnerstva. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da bi ovaj prijedlog zakona bilo primjerenije nazvati zakonom o agenciji za javno-privatno partnerstvo. Naime, gotovo cijeli prijedlog konačnog zakona regulira status i postupke u radu agencije. Da je potreba agencije nužna i potrebna, to smo govorili i prilikom prvog čitanja, međutim želim posebno naglasiti, a iz zakona se iščitava da mogućnost realiziranja projekata javno-privatnog partnerstva po donošenju ovog zakona za koji sam uvjeren da će biti donijeti ovisi i o pet glavnih uredbi koje Vlada još tek treba donijeti. Zbog birokratskog i centralističkog pristupa u provođenju postupka odobravanja mala je vjerojatnost ugovaranja za javnog partnera sa privatnim partnerom u narednih 2 do 3 godine bilo kojeg projekta po modelu javno-privatnog partnerstva. Naime i u najboljim uvjetima od prijedloga projekta od strane javnog partnera do konačnog ugovora sa privatnim partnerom potrebno je cca jedna godina. Ukoliko u postupku odobravanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu, a velika je realnost potrebnog naknadnog pojašnjenja državnoj administraciji taj rad može potrajati i znatno više. Ako ubrojimo vrijeme potrebno za javnu nabavu u roku od 2 do 3 godine je realnost od prijedloga projekta do konačnog ugovora sa privatnim partnerom. Pri tome je i dalje prisutna opasnost obzirom na ovlasti, da se neki projekti i opstruiraju. Ponovno iznenađuje nepovjerenje Vlade Republike Hrvatske prema odgovornosti jedinica lokalne i regionalne samouprave npr. nekim stavcima u članku 11., podcjenjuje se sposobnost i odgovornost onih kojima su građani dali povjerenje na izborima za jedinice lokalne i regionalne samouprave. I zaključno, postavlja se pitanje predlagaču. Obzirom da smo u Saboru prihvatili smjernice za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva koje daju daleko više slobode javnom partneru, zašto se ta sloboda smanjuje ovim konačnim prijedlogom zakona. Da li ne vjerujemo regionalnim i lokalnim jedinicama samouprave? Nadalje, da li će se urediti problem dvostrukog oporezivanja koje bi se moglo pojaviti kod plaćanja najma, za koju problematiku se još uvijek nije izjasnilo Ministarstvo financija. Kod preuzimanja građevine od strane javnog partnera otvara se pitanje plaćanja poreza na promet nekretnina ili zemljišta koje treba regulirati sa Poreznom upravom Republike Hrvatske. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke ponovno naglašavamo potrebu za osnivanje dugoročnih fondova za potporu javnom partneru u financiranju projekata javno-privatnog partnerstva te ulogu države u razvoju i prioritetnih projekta na području jedinica lokalne jedinica lokalne i regionalne samouprave osim kontrolne funkcije koja je definirana ovim konačnim prijedlogom zakona. S obzirom na potencijal javno-privatnog partnerstva, bez obzira na znatna ograničenja koja daje ovaj konačni prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu, mi u Hrvatskoj narodnoj stranci podržati ćemo konačni prijedlog zakona prvenstveno zbog razumnog potencijala koje taj zakon omogućava pa makar uz ovakva birokratska i centralistička ograničenja koja su predložena u ovom zakonu. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, potpredsjednik i gospodin zastupnik Ivan Jarnjak. Izvolite. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi potpredsjedniče, netočan je navod da je u Varaždinskoj županiji došlo do preslagivanja vlasti mimo volje birača. Svaki vijećnik u toj skupštini kao i svugdje ima svoj mandat i onog trenutka kada većina bude na jednoj strani, to je volja birača i to ne može se reći da je to protiv volje birača. I drugo, netočno je da Vlada ima krive prioritete. Vlada ima točno određene prioritete koji su na bazi određenih zadaća i obveza koje je država preuzela pa tako i pitanje rukometnog svjetskog prvenstva gdje se Vlada obvezala da će u tom smislu i pripomoći da se to rukometno svjetsko prvenstvo ovdje održi, održi, a sam organizator je dao uvjete pod kojima se to svjetsko prvenstvo može dobiti pa se to odnosi i na te dvorane o kojima je ovdje riječ. Hvala lijepo. Klub SDP-a, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. kada smo se već dotakli svjetskog prvenstva, vjerojatno da imamo ovaj Zakon o javno-privatnom partnerstvu to svjetsko prvenstvo ne bi mogli organizirati prije 2015. godine, otprilike da kažem u kom smjeru ide ovaj zakon. Neke stvari je naravno dobro regulirati i normalno da morate znati i imati jasna pravila na neki način šta se dešava kada govorimo o javno-privatnom partnerstvu, ali sa druge strane nije dobro kada neke stvari preregulirate, kada ih centralizirate, kada sve svedete na to da centralna vlasat odlučuje gdje će se, šta će se i kako će se moći raditi, to svakako nije dobro. Šta je javno-privatno partnerstvo? Javno-privatno partnerstvo je ustvari kada bi pojednostavili, ulaganje privatnog novca za stvaranje javnog dobra ili pružanje javne usluge. Privatni partner za uzvrat dobiva pravo građenja ili neko drugo pravo ili koncesiju dok javni partner zadržava pravo nadzora te preuzima obvezu plaćanja naknade ukoliko nije ugovoreno da se naknada za korištenje izgrađene ili dograđene građevine ili usluge u cijelosti naplaćuje od krajnjih korisnika. Znači na neki način to nije novi primjer i ovo što mi danas i ovdje raspravljamo i šta smo proteklih nekoliko godina imali primjera vidjeti na nekim ulaganjima u Hrvatskoj se primjenjuje u svijetu već odavno. Možemo reći da je recimo Suetski kanal u 19. stoljeću jedan od primjera javno-privatnog partnerstva. Šta mi danas imamo, kakva je situacija u Hrvatskoj? Imamo smjernice koje smo usvojili 2006. godine i na osnovu kojih se provodio cjelokupni proces i nemamo zakon. Šta imamo u Europi, odnosno kakvi su primjeri, kako su to druge zemlje u Europi definirale? Neke imaju ili smjernice, neke imaju zakon. Ni jedna država u Europi nema i smjernice i zakon i vjerojatno će Hrvatska biti jedna od prvih ili prva koja će na taj način regulirati cijelo ovo područje. Primjerice Velika Britanija koja taj model puno koristi čak po nekim procjenama oko pola cjelokupnih investicija u javno-privatnom partnerstvu u cijeloj Europi se odvija u Engleskoj, ona nema zakonom definiran postupak, odnosno nema definirano javno-privatno partnerstvo zakonski kako mora ići nego ima jednostavno smjernice i ovi zakoni o javnoj nabavi i drugi zakoni koji obuhvaćaju javnu nabavu definiraju ostale detalje. Mi u Klubu zastupnika SDP-a ćemo biti suzdržani pri donošenju ovoga zakona iz dva osnovna razloga. Prvi šta smatramo da ovakav zakon ne treba koristiti da se centraliziraju određene funkcije, odnosno da se povećava utjecaj centralne vlasti, jer centralna vlast nije garancija da će se javno-privatno partnerstvo odvijati na korektan način. To možemo vidjeti iz nekoliko primjera. S jedne strane imamo primjer, evo kolega iz HNS-a je naveo primjer svjetskog prvenstva i dvorana. Apsolutno je vidljivo da pojedini projekti na neki način nisu primjereni trenutnoj trenutnoj situaciji u Hrvatskoj i možda neki projekti nisu trebali biti odrađeni u uvjetima ovakve financijske krize koja se dešava u svijetu. Ono šta je možda i spomenuti zbog čega mislimo da je centralizacija odnosno centraliziranje cjelokupnog procesa javno-privatnog partnerstva na djelu, vidi se iz samog zakona. koja su, koja kreću od prvo da vam centralna agencija, odnosno nadležna ministarstva i Ministarstvo financija mora odobriti prvo projekt nakon toga idete u priču da se raspisuje natječaj, nakon toga vam mora postupak odabira odobriti i kada ste već odabrali, na kraju vam mora odobriti sklapanje ugovora. Znači postupak koji ima tri koraka, koji će trajati vjerojatno skoro do godine dana i koji omogućava u najmanju ruku mogućnost centralnoj vlasti da odabere tamo gdje smatra da bi trebalo i gdje je u suradnji možda sa lokalnom vlasti, gdje smatra da treba lokalnoj vlasti pomoći da napravi projekt, da dozvoli u drugom ili trećem koraku. A u slučaju da nije nije po njenom mišljenju to dobro, može nakon što je već odobrila projekt, nakon prvog koraka to stopirati u drugom ili trećem koraku. To u svakom slučaju omogućava jedan 'ajmo to tako reći nepovoljan položaj za određene jedinice lokalne samouprave koje nisu u istoj poziciji što se tiče vlasti sa centralnom razinom. Da ovaj postupak neće po našem mišljenju pomoći daljnjem korištenju ovoga načina financiranja lokalnih projekata govori u prilog i tome da će se vrlo vjerojatno više lokalnim jedinicama isplatiti klasična javna nabava, zaduživanje kod banaka, gradnja objekata u samostalnoj režiji, 'ajmo to tako nazvati, ne u suradnji sa privatnim partnerom zbog toga što ovaj zakon nije obuhvatio one stvari koje su vrlo bitne, a to je da se stimulira ovaj način. Jedan primjer možemo reći da kada lokalna jedinica uzima kredit kod banke da bi izgradila recimo školu, njoj kamate ne ulaze odnosno kamate su bez poreza poreza na dodanu vrijednost, a kada se te kamate kroz financiranje privatnog partnera naplaćuju, one će biti uvećane za PDV. Znači, taj cjelokupni procjep će poskupiti, poskupiti ulaganja u lokalne projekte i mislim da će lokalne jedinice više i radije odabirati klasični oblik nabave nego što će koristiti javno privatno partnerstvo, zbog toga prvo što je cjelokupni proces centraliziran, a drugo zbog toga što je skuplje nego što bi bio da ga one rade same. S druge strane govorimo, jučer je premijer tu i za govornicom rekao da govorimo o o HITRORez-u odnosno o onome da ubrzamo cjelokupni proces donošenja nekih odluka i realizacija projekata u Hrvatskoj. Ovaj zakon definitivno ide u suprotnom smjeru. Sada imamo otprilike prosječno trajanje procesa javno-privatnog partnerstva od dana kada počinjemo sa projektom do ugovaranja otprilike 18 mjeseci. Moje mišljenje je da će ovaj postupak sada trajati najmanje tri godine što dovoljno još govori o tome da postoje mogućnosti da se u lokalnim jedinicama i značajno promjene odnosi što se tiče vlasti, tako da vrlo vjerojatno će lokalne jedinice radije odabrati postupak klasični javne nabave, klasično zaduživanje i građenje objekata u svojoj režiji. Ono što govori još uvijek tome u prilog je da u zadnje dvije godine imamo samo po četiri projekta javno-privatno partnerstva. Od toga su sad ovu zadnju godinu od ta četiri, tri sportske dvorane. Tako da vidimo da i sada lokalne jedinice nisu koristile ovaj oblik investicija u lokalnu infrastrukturu što dovoljno govori o tome da jednostavno treba to dodatno promovirati i na neki način pokazati lokalnim jedinicama koji je interes da bi da bi one na kraju krajeva u javno-privatno partnerstvo i krenule. Kada govorimo o projektima i zbog čega mislim da nije država garancija da će da će javno-privatno partnerstvo biti isplativo odnosno za lokalnu zajednicu, možemo vidjeti iz dva primjera. Jedan primjer je javno-privatno partnerstvo izgradnje dvorane u Koprivnici. Po mojem mišljenju korektno odrađen proces gdje se za dvoranu površine 13 tisuća kvadrata plaća cijena investicije otprilike 210 milijuna kuna. A sada ću vam dati jedan primjer koji je Vlada prošle godine odobrila, a radi se o izgradnji dvorane u Varaždinu koja ima 20 tisuća kvadrata a košta otprilike 750 milijuna kuna kada se zbroje anuliteti koji će se plaćati 25 godina. Vidi se da je tu nesrazmjer u cijeni i da nije garancija u tome ako je Vlada nešto dobila da će to biti i povoljnije i na kraju krajeva isplativije za lokalnu zajednicu. Mislim da lokalnoj zajednici, nakon što se odobri projekt javno-privatnog partnerstva odnosno vidi se da se može da se može ići u taj projekt, nema potrebe da se onda nakon toga u dva-tri koraka može taj cjelokupni projekt stopirati. Znači da na kraju kažem, Klub zastupnika SDP-a će ostati suzdržan oko ovog prijedloga zbog toga što smatramo da je prereguliran, da omogućava utjecaj centralne vlasti previše na lokalnu samoupravu odnosno da utječe na ono što oni mogu raditi ili ne mogu radit, da ne promovira dovoljno cjelokupni smisao javno-privatnog partnerstva. Da će ne ova četiri koja su bila prošlu godinu nego za ovu godinu vjerojatno ni sljedeću godinu ili za dvije godine kada se bude primjenjivao ovaj zakon nećemo imati niti jedan projekt javno-privatnog partnerstva jer je on kompliciran. I treće, da je nepotrebno da kao što smo rekli da zakon koji definira cjelokupni proces ima toliki utjecaj sa razine države na razinu lokalnih na razinu lokalnih jedinica. Tako da evo, klub zastupnika će ostati suzdržan iako smatramo da je ovo jedan prostor koji lokalne jedinice moraju koristiti više jer je zbilja mogućnost i na kraju krajeva i rizik, a za lokalne jedinice prilikom korištenja takvih infrastrukturnih objekata manji. I žao nam je što Vlada nije išla u tom smjeru da se promovira taj postupak, da postane transparentni, da se omogući lakše ulaženje u cjelokupni proces javne odnosno odnosno postupka javno-privatnog partnerstva, da imaju i građani od toga na kraju krajeva i više koristi. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo članovi Vlade, uvažena gospodo zastupnici. Prvo, mene nitko neće uvjeriti da je javno-privatno partnerstvo najbolji način financiranja komunalne infrastrukture ili neke druge gradske, sportske sportske ili ne znam kakve infrastrukture. Dapače, tvrdim da je javno-privatno partnerstvo najskuplji način gradnje. Vjerojatno je to jedan od originalnijih načina lopovluka. Istina je, nismo ga mi patentirali. Sad sam čuo da se eto to primjenjuje od vremena gradnje Sueza na ovamo, ali iza te definicije mogu ostati. Zašto javno privatno partnerstvo prolazi? Javno privatno partnerstvo prolazi jer država limitira prava u lokalnoj samoupravi nad zaduživanje. To je broj jedan. Pa ispada da Vladi nije dovoljno samo po babi i po stričevima dijeliti proračunski, samo proračunski novac, nego vam isto tako po babi i po stričevima daje pravo da li se možete ili ne možete se zadužiti, a sada će vjerojatno isto tako po babi i po stričevima davati vam pravo ili oduzimati to pravo da li možete ili ne možete započeti neku gradnju po načelu javno-privatnog partnerstva. Ja ne bježim od istine, ovaj oblik partnerstva sigurno poznaje i neke dobre primjere u Hrvatskoj. Ja ne znam koliko ih je takvih primjera, čuo sam sada ih nema više od četiri, ja ih znam za još nekoliko. Ali isto tako kada govorimo o tome, znamo za primjer nekih bankrotiranih županija, a paradigma javnog privatnog partnerstva je nesuđena dvorana u Osijeku ili recimo istarski y na kojemu Istrijani tunela ili točnije 5210 metara toga tunela plaćaju ni manje ni više nego 28 kuna, a za 168 kilometara autoceste od Rijeke do Zagreba naši građani na kojima ima oko 20-ak kilometara što tunela, što ovih nadvožnjaka, mostova i slično, plaćati će 60 kuna. Ovo što smo imali prilike danas čuti, što je spomenuo malo prije gospodin Maras, prije njega gospodin Koračević, da dvorana u Varaždinu košta ni manje ni više nego 700 milijuna kuna, pa to je lopovluk, kako to drugačije nazvati. Poreč gradi svoju dvoranu sa 3500 mjesta za naredno rukometno prvenstvo za 100 do 120 milijuna kuna. kuna. Vidimo da je Osijek sada, nakon što su korigirani ti planovi tog javno privatnog partnerstva, investiciju koja je trebala koštati negdje 850 milijuna kuna sveo na 170 milijuna kuna i to jasno sa PDV-om. Kada govorimo o PDV-u, na PDV mislim da je i dvorana, uključen i u onu cijenu od 120 milijuna kuna u Poreču. Ono što isto tako želim ovom prilikom spomenuti da Poreč gradi dvoranu bez ijedne kune iz državnog proračuna, istina je da je država prepustila gradu Poreču neko zemljište koje oni kasnije moraju preprodati ili tome slično. Jedno je međutim, isto tako sigurno. Javnog privatnog partnerstva ubuduće će u ovoj zemlji zasigurno biti više i ta materija da bi se izbjegli ovi loši primjeri jednoga Osijeka ili Varaždina itd., znači to mora biti pomno regulirano i ne možemo to više prepuštati samo nekim imaginarnim smjernicama koje smo usvojili u ovome Parlamentu 2006. godine. Upravo zbog tog detalja klub IDS-a će podržati ovaj Zakon o javno-privatnom partnerstvu. Zašto će javno-privatnog partnerstva ubuduće biti još više u Republici Hrvatskoj? Pa zato jer ćemo svi mi zajedno sa državnom Država će to pravo na zaduživanje isključivo rezervirati za sebe a ostale će jasno tjerati ili da se razvijaju iz svog općinskog proračuna ili kroz ovu formu javno-privatnog partnerstva. Jasno je da ako želimo smanjiti taj deficit sada proračunske potrošnje na ispod 1%, 1% će ostati recimo na lokalnoj samoupravi, da tu tu će biti samo odabrane jedinice lokalne samouprave sa mogućnošću takvog razvoja a svi ostali će biti tjerani prema tom javno-privatnom partnerstvu. Jasno je i to da u javno-privatnom partnerstvu interes mora biti obostran. Jasno da ako se u takve investicije upušta država ili ako se u te investicije upušta lokalna samouprava, novac za investitora je siguran, ali to na tržištu isto tako treba imati na umu, sutradan može ostaviti samo jake, samo velike, a sve ostale male najvjerojatnije će se limitirati u njihovom razvoju. Tako danas u ovoj zemlji može recimo doći do nekoga zajma u visini 30 ili 40 milijuna kuna za neku skromnu dvoranu ili za neku skromnu osnovnu školu. Pa može doći samo velika tvrtka. U pravilu neka koja je '90.-ih bila privatizirana privatizirana a mali mogu samo sanjati jedan takav posao, jer oni nikada zapravo ne mogu pri nekoj komercijalnoj banci doći do tako velikog zajma. Znači to može biti još jedan mehanizam prelijevanja novaca onima koji su '90.-ih sudjelovali u pretvorbi i privatizaciji jasno na hrvatski način. Ključ ovoga zakona je zasigurno članak 11. stavci 3. i 4., Agencija znači je od Ministarstva nadležnog za financije dužna zatražiti suglasnost uz suglasnost prijedloga projekta sa proračunskim projekcijama i planovima, to je ovo što govorim i agencija od nadležnog resornog ministarstva dužna je zatražiti mišljenje o sukladnosti prijedloga projekta sa sektorskim razvojnim planovima i strategijama, odnosno propisima iz područja njihove nadležnosti i tome slično. ovdje se sada pojavljuje neka državna agencija koja od ministarstva za financije tražiti će suglasnost da je projekt u skladu sa nekim kako se kaže proračunskim projekcijama. Čijim projekcijama? Projekcijama Ministarstva financija. Ministarstvo financija rekoh vodi politiku smanjenja deficita na ispod 2%. I ja se bojim da će se projekti lokalne samouprave zbog te logike jasno znatno reducirati. Prilike s druge strane, koje su danas izazvane svjetskom krizom su naprosto bolne, rast brutodruštvenog proizvoda Republike Hrvatske 2009. past će ispod 3%, daj bože da bude 3.5% kako spominju, kako kako ga spominje ministar Šuker. U zemljama sa kojima Republika Hrvatska najviše radi, npr. sa jednom Njemačkom, ili Italijom, razvoj na godišnjoj razini u Njemačkoj biti će negdje oko 0,2%, u Italiji najvjerojatnije svega 0% i to će voditi sigurno i limitiranju raznih investicija iz tih zemalja na tlu Republike Hrvatske. Prvi koji će pretrpjeti udar uz izvoznike u ovoj zemlji, očigledno su građevinari. Cijena stanova to vidimo padaju, krediti sve više rastu, pada osobna potrošnja i ključ zakona trebalo bi biti ono što se nikako zapravo ne može propisati a to je da agencija neće raditi kao što rekoh po babi i po stričevima. Gospodo mi smo u ovoj zemlji na pragu, Europa je na pragu recesije. Ja se bojim da se ta kriza seli i k nama. Rokovi za gradnju moraju se kratiti. Ovaj rok npr. iz članka 12. stavka 1. sa 90 dana treba spustiti na 60 dana. uredi ili od sada odjeli koji izdaju građevinske dozvole ili ne znam drugu dokumentaciju moraju raditi da da tako se izrazim, da karikiram u 4 smjene. Onom tko želi investirati, onaj tko želi u ovoj zemlji graditi, dokumentacija mora biti izdana odmah. Mi gospodo ulazimo ili smo na pragu recesije. Mi administrativnom nebrigom više ne smijemo stopirati investicije, bilo da je riječ o nekom privatnom ili javnom partnerstvu. Građevinarstvo je do sada u ovoj zemlji bilo negdje 1,5% rasta bruto društvenog proizvoda. Ja ne mislim da administracija može Republiku Hrvatsku izvući recimo iz recesije, ali sam siguran da svojim neradom može produžiti našu agoniju. Siguran sam isto tako da bi kriza u Hrvatskoj bila daleko blaža da nismo oponirali zadnjih 10 godina ama baš svakoj investiciji, bilo da je riječ o golfu, bilo da je riječ o postavljanju šta ja znam neke antene, na neki krov, bilo da je riječ o gradnji neke stanice za otpad, bilo da je riječ o gradnji nekog industrijskog pogona, oponirali smo gradnji svakog hotela, svakoj elektrani, svakoj rafineriji, o LNG terminalu ili družbi "Adriji", naftovodima itd. iluzorno je uopće spominjati i riječ. Jednostavno u ovoj zemlji u zadnjih 5, 6, 7 godina bili smo protiv svega. Otjerali smo svakog relevantnog investitora, jedino za što smo bili, kao što čujemo i u ovim raspravama, to su rukometne dvorane, to su stadioni, to su koncertne dvorane i tome slično. Jasno je da ni od koncertnih dvorana ni od rukometnih stadiona, što nam je sve potrebno, ali u konačnici ipak ne možemo živjeti. Prodavali smo demagogiju da Hrvatska može živjeti samo od špekulacija na burzi, samo od ne znam turizma, trgovine, banaka, od socijalnih prava jasno, ali dolazi vrijeme kada ćemo morati početi vraćati tih 36 milijardi eura vanjskog duga, kada se više nećemo moći zaduživati kao do sada, kada će i trgovina, i banke, i brodogradnja, i turizam doći u ogromne probleme. To je naprosto istina i to treba imati na umu. Da će se ova zemlja manje zaduživati u dogledno vrijeme svjedoče prilike na svjetskom tržištu novaca, svjedoči i činjenica da ove godine sigurno moramo vratiti 7, 8 milijardi eura. Samo ove godine. država negdje oko 2 milijarde i banke, odnosno gospodarstvo svaki po recimo 3 milijarde eura, a možda moramo vratiti i više od 8 milijardi eura. To je naprosto tako i sada dolazimo do možda suštine ovog zakona. Administracija koja se sada stvara uz ovu ageniciju, ako ne bude promptna, ako u roku govorim sada na pamet, 60 dana ne izda tražene suglasnosti, dozvole, odobrenja ili ako vam u roku od 15, 20 dana, 30 maksimalno ne kaže ne možete graditi zbog ovoga ili onoga, morate priskrbiti ovo ili ono, e ja vas uvjeravam da i zbog toga kriza će u ovoj zemlji biti još dublja. Imajte to na umu. Administracija jasno nikada ni jednu zemlju nije izvukla iz krize, ali u krizi administracija može svakoj zemlji nanijeti nemjerljivu štetu čime jasno svojim nečinjenjem. I zato rokove za odgovore agencije maksimalno treba shvatiti, jer u Hrvatskoj došlo je vrijeme da će se morati i raditi. Članak 23. stavak 6. neću ga sada citirati, nemam vremena, ali izgleda da svakim zakonom administracija buja, da se ona ne smanjuje, pa će tako nabujati i ovim zakonom. Bilo bi zgodno vidjeti koliko će ljudi opsluživati ovu agenciju, koliko će to koštati proračun, ali ponajviše kome će ta administracija biti sklona. Članka recimo 38. kaznit će se javni privatni partner, ali i dali će se kazniti netko u agenciji ako ta agencija ne odrađuje posao zbog koje se imenuje. Vidite toga nema. To se ne propisuje. Ti ljudi u toj agenciji zaštićeni su kao lički medvjedi. Pa niti Papa nema takvu zaštitu kao što imaju ovi iz agencije. Ono što je sigurno dobro to je ovaj članak 42. stavak 1. zaposlenici sektora za javno privatno partnerstvo u agenciji za poticanje izvoza i ulaganja preuzimaju se u agenciju primjenom odgovarajućih odredbi Zakona o radu, no koliko su ovi za poticanje izvoza koji se sada preuzimaju dobro radili najbolje potvrđuje robni deficit Republike Hrvatske gdje mi imamo uvoz cca 25 milijardi dolara, a izvozimo možda 12 ili 13 milijardi dolara. Ako se u ovoj agenciji budu tako uspješni kao što su bili u ovim uredima za izvoz, onda nam se loše piše, ali Agencija za javno privatno partnerstvo doista ako imamo uređene zakone, glede te materije, može odraditi svoj posao, ali ne da se ponaša po babi i po stričevima i da pri tom uredimo samo problem PDV-a dali on ulazi u trošak investicije ili ne i ovaj problem dvostrukog oporezivanja koji će se također pojaviti. Sve u svemu zakon je potreban, ali isto tako potrebna je promptnost u radu predmetne agencije. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo državna tajnice sa suradnicima, gospođe i gospodo zastupnici. Ispravila bih navod gospodina zastupnika koji kaže da oponiramo svaku gradnju. Mislim gospodine zastupniče da je to netočno. Osobno sam zadovoljna i sretna rekla bih s mjesta gradonačelnice velikog grada, Grada Šibenika donošenjem i uopće ovim zakonom koji će u svakom slučaju omogućiti ne samo u bržim rokovima, već i sa puno većim učinkom javno privatnog partnerstva poglavito na jedinicama lokalne samouprave kada se ne radi samo o javnim uslugama, već i ostalim konceptima sa komercijalnim aspektima, što znači da će nam olakšati usmjeravanje sredstava, proračunskih sredstava i jedinica lokalne samouprave i podstaknuti brži gospodarski rast. Hvala vam lijepa.

Gospodine potpredsjedniče, gospodo iz Vlade Republike Hrvatske, kolegice i kolege zastupnici. Evo dosadašnja praksa u u javno-privatnom partnerstvu odnosno dijelu iz javne nabave bio je čini mi se ne reguliran nego označen smjernicama u, Vlade u onom Informatoru koliko sam ja pročitao jedan časopis. konačno odnosno Konačni prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu. Ovdje smo čuli koji su sve objekti u svijetu i kod nas građeni načinom javno-privatnog partnerstva pa je spomenut «istarski ipsilon», spomenuta je dvorana u Koprivnici, dvorana u Varaždinu, Sueski kanal ali moram reći i to da je u, za 100 milijuna EUR-a dakle 700 milijuna kuna upravo onoliko koliko košta i varaždinska dvorana javno-privatnim partnerstvom u, da kada, da dodam još jedan primjer izgrađen stadion Arena u Amsterdamu na kojemu danas igra Aiax i koji je tzv. pokriveni stadion dakle može u u slučaju kiše i pokriti se kompletno taj stadion. Usporediti jedan stadion u Amsterdamu sa cijenom i svim onim što on pruža, jednu športsku dvoranu u Varaždinu zaista nema komentirati. Dakle ono što smo jučer razgovarali o izborima, ja bih rekao ponekad i mogućnostima izbora korupcije, organiziranog kriminala iz kojega onda ponekad proisteknu djela mafije koje viđamo na ulicama u najgrubljem i najtežem obliku fizičkih obračuna i tako dalje može biti i ovaj da kažem ovaj oblik javne nabave odnosno javno-privatnog partnerstva. Imamo i onaj osječki model, kako ga u Slavoniji zovu Džapićev model, gdje vidimo da je cijena športske dvorane u Osijeku s tog modela javno-privatnog partnerstva bila 843 milijuna. Evo završava se za manje od 200 milijuna kuna. Dakle kako je rekao i kolega Kajin jesmo li mi ovdje za to da donesemo takav zakon koji će biti vjerojatniji ili mogući izvor ovakvih nečasnih radnji? Svuda u svijetu dakle postoje, postoji javno-privatno partnerstvo ali evo moram spomenuti neke naše specifičnosti koje bih rekao pomalo ograničavaju želju da javno i za usvajanjem ovakvoga zakona kojim bi se potaknulo gospodarstvo, moglo bi se potaknuti i gospodarstvo i još neke grane gospodarstva u u Republici Hrvatskoj. Pa onda ulaganja u Republiku Hrvatsku osobito kako smo raspravljali na Odboru za Hrvate izvan Hrvatske ako je regulativa čista onda bi ti ulagači naši dakle Hrvati izvan Hrvatske sasvim sigurno našli interes da se uključe u ovakav, u ovakav oblik dakle partnerstva sa matičnom državom. Bilo da su u prekomorskim zemljama ili u susjednim zemljama. usvajanju odnosno čitanju ovoga Konačnog prijedloga zakona da smo usvojili i Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi. Zapravo bih rekao jasno i glasno Zakon o općinama, gradovima i županijama jer regionalna samouprava je sasvim nešto drugo u europskim mjerilima po kojima čelnici općina, gradova i županija imaju sasvim drugačiju ulogu negoli prije, prije usvajanja ovoga zakona. Hoće li javno-privatno partnerstvo pitam se biti zapravo privatno-privatno partnerstvo nakon 17. svibnja 2009. godine kada se provedu izbori na lokalnim razinama, lokalnoj i područnoj samoupravi. Tko je taj tko predstavlja javni sektor? Načelnici, gradonačelnici i župani isključivo. Uloga vijeća bilo općinskih bilo gradskih ili skupštine županijske je sasvim sigurno smanjena u odnosu na prije. Dakle kada gledamo s te strane onda regulativa koju država uspostavlja odnosno predlagatelj putem agencije dakle reklo bi se da bi mogla dobro doći. S druge strane dakle lokalna samouprava se, i regionalna odnosno područna se pita je li to ipak preregulirano? Je li stvar centralizirana? li stvar centralizirana do te mjere da sva tri stupnja dobivanja rješenja za javno-privatno partnerstvo kao što je to navedeno u članku 11. da su sva tri stupnja zapravo u rukama agencije uz one rokove koji su zaista rekao bih neprihvatljivi 10 dana i onda kada zbrojimo te rokove, sve rokove koji su ovdje navedeni u postupku dobivanja, ishođenja dozvole za javno-privatno partnerstvo i rješenja koja su potrebna i kada se to sve zbroji onda je to zaista jedna vremensko razdoblje koje može ne otjerati, ali može prestati zainteresiranost privatnog partnera za ulaganje u ovaj, ovaj Gospodin Kajin je govorio o tome da je nastala recesija. Recesija koja može pogoditi glavne odrednice hrvatske Vlade, odrednice u gospodarstvu, turizam, trgovina, bankarstvo. Mene to podsjeća na Švicarsku je li iako sam ja očekivao nakon rata da ćemo mi vrlo brzo dostići standard Švicarske a ona je upravo orijentirana na turizam, trgovine i bankarstvo. Očito mi nismo Švicarska ali naša Slavonija i Baranja ima sasvim nešto drugo, a to su oni strateški proizvodi, a to je hrana, voda i nafta. I mi se u Slavoniji ne trebamo brinuti toliko za to dok dok ova tri strateška proizvoda imamo i dok ih forsiramo. Prema tome to nema puno veze sa ovim što govorim iako može biti u u slučaju da se investira upravo u ovim segmentima. Da se investira u segmentima upravo koje sam sad rekao. Proizvodnja hrane, pitke vode, nafte. Istraživanja nafte i tako dalje. Kada gledamo sami zakon i njegove odrednice onda vidimo da agencija koja se osniva ima u Upravnom vijeću ministre. Pomalo me to podsjeća na Hrvatski fond za privatizaciju, pa se bojim da se slična događanja koja su se dogodila tamo ne dogode i ovdje, kolege s ove lijeve strane su govorile o tome da postoji mogućnost, postoji mogućnost rješavanja odobrenja javno-privatnog partnerstva po vertikali vlasti ako sam dobro shvatio, vlasti koja se obnaša u lokalnoj samoupravi u vertikali prema državnoj vlasti i da po tome može onda postojati određeni različit pristup za odobrenje javnog privatnog partnerstva, projekata tih u odnosu na različitost u određenim sredinama, u određenim jedinicama lokalne samouprave ili područne samouprave.

ovom materijalu konačnog prijedloga zakona vidi se da agencija odgovara Vladi Republike Hrvatske, isključivo Vladi Republike Hrvatske i podnosi najmanje jednom godišnje Izvješće o svome radu u Vladi Republike Hrvatske. Imamo mi ovdje ovaj Konačni prijedlog zakona razmatramo i znat ćemo najvjerojatnije većina većina u Saboru ruke da se to i usvoji. Hoćemo li ikada mi ovdje u saborskim klupama moći razmotriti rad Agencije za javno-privatno partnerstvo. Pošto nije predviđeno da agencija svoja izvješća podastre i ovom Visokom domu, nego samo odgovara Vladi Republike Hrvatske. U članku 21. također u točki 3. se spominje da nakon provedenog postupka odabira privatnog partnera javno tijelo i odabrani privatni partner sklapaju ugovor o ortaštvu. Osobno je ova riječ vrlo sumnjive kvalitete i podsjeća na neka ranija vremena u kojima ortaštvo je bilo vrlo, da kažem nepopularno shvaćeno kod građana Republike Hrvatske, pa ako ako to zaista bude ortaštvo u tom smislu onda neće biti dobro. Kada se govori o agenciji onda članku 18. onda se govori o tome da agencija ima pravo odrediti opseg opseg prava pristupa, odnosno opseg javnosti podataka u registru. Dakle, neke stvari agencija iako ona je dužna da objavi podatke, ali neke podatke jednostavno može neću reći sakriti, ali može se dogovoriti da se ne objavljuju. Koji je cilj ovoga? Jesmo li mi onda, onda poštujemo li ova načela koja su određena u članku 3. a kaže da u provedbi ovoga zakona da je potrebno načelo zaštite javnog interesa, načelo tržišnog natjecanja, načelo učinkovitosti, načelo jednakog tretmana, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmirnosti, načelo transparentnosti. Kako ćemo biti transparentni ako neke podatke nikada nećemo moći vidjeti niti će oni izići na svjetlo dana, a tako je ovdje napisano. I još načelo zaštite okoliša čime sam u svakom slučaju zadovoljan sa ovim dijelom. Na kraju krajeva, tko ocjenjuje poštovanje i primjenu ovih načela? Tko će biti taj tko će procijeniti poslovanje i primjenu ovih načela od strane agencije. Vidimo da također u sankcijama prema javno-privatnim partnerima, te se sankcije nazivaju prekršaji i upućuju na Prekršajni sud. Nisu li neke stvari koje su urađene u Hrvatskom fondu za privatizaciju kaznena djela kazneno se odgovara. provedene rasprave i obrazloženja koje ćemo još dodatno dobiti nadam se od državnih tajnika i ostalih iz vlade odlučiti kako će glasovati. Hvala vam lijepo. Hvala. U 10,42 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Završila je rasprava po klubovima. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Javno-privatno partnerstvo može biti zaista jedan dobar način kako u onim situacijama kad prije svega jedinice lokalne samouprave nemaju dovoljno sredstava i kada žele napraviti nešto za opće dobro. Ali jednako tako i javno-privatno partnerstvo može biti jedan od novokomponiranih oblika, nova umotvorina pljačke onoga što je još ljudima preostalo, preostalo, a to su neobnovljivi resursi, šume, vode, zemlje. Dakle, nekretnine, nešto što je u vlasništvu države, što je u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i što služi i ima služiti svim građanima. Jednostavno je neoprostivo da smo mi do sada imali samo nekakve natuknice za rješenje ovog problema i bilo je dozvoljeno sve, pa tako u uvjetima tržišne privrede, tržišnog gospodarstva gdje se kod nas stavlja nešto na tom tržištu što se i u mnogo razvijenijim tržištima ne stavlja kao što su neke temeljne ljudske vrijednosti, ali pustimo sada to, gradili su se ili namjeravaju se graditi hoteli i ne znam što sve što krupnom kapitalu ustreba i zatreba. Vlada se počesto i u takvim primjerima hvalila velikim uspjehom, a ubiti kad malo se bolje pogleda pod firmom javno-privatnog partnerstva imali smo ne kupoprodaju, nego rasprodaju onog najvrjednijeg što je ostalo uz mora kad se to preračuna negdje niti za euro su pod firmom javno-privatnog partnerstva, eto otuđene nekretnine u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. dakle, upravo zašto ovo spominjem? Zato što upravo treba biti toliko pažljiv i precizan jer ti novi mehanizmi javnog nadzora naprosto nas tjeraju da se taj divljački kapitalizam koji je divljačkiji nego ikada i koji će sam sebe proždrijeti budemo vrlo, vrlo oprezni. Još ću jednom samo napomenuti jer čini mi se da je to jako važno da ta nevidljiva ruka tržišta svakog dana odlučuje tko će napredovati, tko će propasti, tko je živjeti, tko će umrijeti. Zato moramo biti jako oprezni kako gospodarimo onim što nam je preostalo i što nam je svima zajedničko. I naravno da je dobro da dolazi evo Vlada sa ovakvim prijedlogom. Međutim, ima ovdje ozbiljnih pritužbi na ovaj prijedlog zakona. Prije svega, ja ću govoriti iz aspekta što se ovaj prijedlog zakona zajedno sa Zakonom o javnim nabavama i o koncesijama koje smo usvojili Vlada prikazuje kao jedna snažna antikorupcijska mjera. Kakve veze sada to ima s tim? O tome govori izrijekom članak 18. koji govori o registru ugovora o javno-privatnom partnerstvu. Dakle, raspolaže se, daje se privatniku nešto što je javno dobro. O tome će voditi računa agencija koja ima i registar. Je li normalno dakle, a Vlada se upravo poziva na takvu odredbu u ovom zakonu, a onda mi lijepo, onda Vlada stipulira da će agencija pravilnikom ovog članka odrediti ovlaštenje pristupa registru i opseg prava pristupa podacima iz registra. To je nedopustivo. Ja ne znam zašto Vlada voli tajno raditi i koliko god govori, dakle u ovoj velikoj kampanji borbe protiv korupcije, organiziranog kriminala koji je srce korupcije i koji je samo most do politike, vidimo najvažniji predstavnici pravosudne vlasti i oni koji se suočavaju i od kojih se očekuje da se bore protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta upravo govore o tome. Kako je Vladi palo na pamet da ne stipulira u zakonu da je registar javan prije nego što bilo što kaže o registru, ona je morala reći registar je javan. Na ovakav način kada je tajna, kada je opskurno to je poziv, to je poziv mafije. Mafija voli tajnost. Boriti se protiv toga jedino se može otvorenošću, transparentnošću i javnošću, što su inače karakteristike dobre vladavine. Kako se odlučuje unaprijed dakle da su neki postupci vlasti izračunjivi, da se zna tko će to dobiti, onaj tko je najbolji, a ne koji je ponudio tobože najprihvatljiviju cijenu, a ovi koji su sukandidati, koji su kandidirali sa visokim cijenama ponizno rade kod toga kao kooperanti. I nikome ništa. Prema tome, osnovno je da registar bude javan, da znamo što se radi, pod kojim uvjetima, tko je dobio. To je abeceda i očekujemo, na tome ćemo posebno inzistirati i biti glasni u tome da Vlada uvaži, prihvati naš amandman koji smo podnijeli u ime kluba SDP-a, vjerujemo da će to Vlada učiniti kao što je to učinila na prijedlog Zakona o koncesijama. Nešto također treba reći u zaštiti te javne imovine. Nedopustivo je, a često se govori sa najviših državnih instanci kako je Vlada neće rasprodavati svoje zemljište, šume, dakle te resurse, kako će se koristiti upravo nekim drugim institutima stvarnog prava. Zato je nedopustivo u članku 2. gdje se predlaže da će u zamjenu za preuzete obveze javni partner, dakle je li država, je li jedinica lokalne samouprave na privatnog partnera prenijeti određena stvarna prava. Ma koja određena stvarna prava. Možda sva ostala, ali ne vlasništvo. Ako će prenijeti vlasništvo, pa zašto onda Zakon o javno-privatnom partnerstvu. Neka to bude kupoprodaja, što ne bi smjelo biti da se ponudi ne znam koja cijena. Pa to mnoge zemlje, pa Francuska koja se koristi ovakvim sličnim institutima još od napoleonskih vremena pa ona ima fino, lijepo upravni ugovor. Sve je javno, sve je transparentno i koristi se tim upravnim ugovorom i nemoguće je da se nekim aneksom, što se to još sada pogodno zove aneksiranje, kao da je to poboljšanje temeljnog ugovora gdje temeljni ugovor, odnosno ti aneksi premašuju cijene višestruko i nije to izigravanje norme, to je otimačina. Zato na to ne treba odšutjeti nego vidimo što treba učiniti da zaista budemo uvjerljivi u onome što govorimo i za što se zalažemo. Dakle, evo ovdje apeliram da ne mogu to biti određena prava, mogu biti sva prava osi jer određeno pravo prije svega temeljno stvarno pravo je pravo vlasništva. Da se to ne odnosi na vlasništvo. Mi smo također, evo imali veliku raspravu i na odboru za zakonodavstvo i tu je s pravom bilo i od naših stručnjaka istaknuto na članak 24. gdje su obimne zadaće i ovlaštenja agencije za javno-privatno partnerstvo pa ne znam čemu, evo možda su dobre namjere, ali zaista ovakva kaučuk norma i jedan zakon ne bi to trebao imati pa to treba do izglasavanja u svakom slučaju Naime, u članku 24. izrijekom se navodi da agencija unapređuje infrastrukturu i osigurava druge potrebne pretpostavke za unapređenje sposobnosti, e sad pazite ovo, kolektivnog učenja, kolektivnog pamćenja i upravljanja kolektivnim znanjem. Ne znam što je tu Vlada mislila, ali ja vjerujem da su možda bile neke plemenite zamisli, ali ovako zaista sliči na neki sustav koji se Vlada izrijekom odriče, ali evo, neke metode se negdje i potkradu. Članak 28. ponovo Vlada predlaže nešto što javno govori da će se toga odreći. Ponovo ministri, dakle čini mi se da je o tome govorila potpredsjednica Đurđa Adlešič, kako će se ipak ta mjera ministara umjesto da se uopće otklone iz upravnih i nadzornih odbora, nešto je o tome ona govorila, ali Vlada uporno u svaki novi zakon predlaže kako smjestiti pojedine ministre je isto tako i u upravno vijeće je potpredsjednik Vlade i nadležan za gospodarstvo, a članovi su ministri nadležni za gospodarstvo, financije, graditeljstvo i pravosuđe. To je nedopustivo. Oni imaju toliko zadaća da je nedopustivo da ovdje budu, a prije svega nedopustivo je, ako se nekakvo zlo tamo dogodi i nekakve nezakonitosti da kažu nismo znali, nismo bili upoznati. Ali to je kod nas još uvijek moguće jer nemamo pravu gospodarsku inkriminaciju gdje su upravo ti prvi pozvani na odgovornost pa da ih ne bi pozivali na odgovornost, neka rade svoj temeljni posao. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Javno-privatno partnerstvo kada bi pokušali ući u nekakvu analizu te sintagme onda prije svega nam upada u oči ova riječ: "partnerstvo" između "javnog i privatnog interesa". nema zaštite javnog interesa, a i privatnog interesa onda je teško moguće govoriti o partnerstvu. U ovom slučaju za mene je javni interes interes lokalne zajednice i interes države. Upravo zbog toga ja nemam ništa protiv, dapače podržavam inicijativu Vlade da se ovo područje regulira i moje pitanje je zašto prije nije donesen ovakav zakon. Možda odgovor budi sumnju, mogući odgovor nije donesen da bi se moglo do sada raditi što se hoće, da bi se moglo raditi u mutnome ili ono što narod kaže, loviti u mutnome. Nemam ništa protiv da država štiti svoje interese, nemam ništa protiv da se traži suglasnost nadležnog ministarstva. Normalna stvar, u zaštitu interesa lokalne zajednice upravo stoga što su prije postojala samo načela i stoga što imamo niz negativnih primjera, kako se do sada provodilo javno-privatno partnerstvo. a postavio sam i pisanim putem pitanje gospodinu Polančecu, potpredsjedniku hrvatske Vlade, a možda nam državna tajnica može danas pomoći pa nešto pojasniti tu situaciju, pitanje "Sunčanog Hvara". Naime Vlada Republike Hrvatske potpisala je s "ORKO" grupom sporazum čiji sadržaj doduše nikada nije javno objavljen pa ga neki nazivaju kolokvijalno tajnim sporazumom. Taj je sporazum o javno-privatnom partnerstvu sklopljen prije dvije i pol godine. Vlada nije ustupila 25% plus jednu dionicu gradu Hvaru zbog vlasništva grada na dijelu nekretnina niti je ustupila 5% radnicima kako je bilo odlučeno. Upravo zbog toga i zbog svega što se dešava oko "Sunčanog Hvara" i nekakvih sumnji koje postoje oko toga da li je hrvatska Vlada uspjela zaštititi onu javnu dimenziju u javno-privatnom partnerstvu, a to je da li je uspjela zaštiti interese lokalne zajednice i interese Hrvatske države. Da li je hrvatsko vlasništvo još uvijek oko 50% ili se de facto na mala vrata u mraku ispod stola izvršila privatizacija u korist "ORKO" grupe za koju mi neznamo. Dokument FINA-e koji je po meni katastrofalan, taj dokument je od 27. kolovoza ove godine, dakle vrlo je svjež, a zove se obrazloženje ocjene financijskog rejtinga za tvrtku "Sunčani Hvar" d.d., dovodi u sumnju da je Vlada ovdje ustvari izigrala javne interese, da je firma, da je tvrtka dovedena u veoma tešku poziciju po ovim podacima netko bi rekao pred bankrot, ali ja ću vam pročitati ono što je FINA zaključila, dakle jedna državna respektabilna instanca i nemamo razloga da sumnjamo u ovaj izvještaj. Citiram: Utvrdili smo sljedeće: Tvrtka ne raspolaže radnim kapitalom. Naprotiv, kapital je u minusu 2007. godine za 89 milijuna 788 tisuća 473 kune. Koeficijent ubrzane likvidnosti, nezadovoljavajući. Koeficijent tekuće likvidnosti, nezadovoljavajući. Koeficijent financijske stabilnosti, nezadovoljavajuće. Koeficijent trenutne likvidnosti, također je daleko od zadovoljavajućeg. Faktor zaduženosti je iznad 57, a to je kako kaže FINA, citiram, deseterostruko više od maksimalno dopuštenog. Upravo stoga FINA zaključuje na ovaj način, citiram: Zaključujemo da je poslovanje tvrtke stvarno rizično jer su svi pokazatelji koje smo izračunavali, nezadovoljavajući, odnosno daleko ispod preporučenih vrijednosti koje su karakteristične za nerizične ili manje rizične poduzetnike. I sada preskačem jedan veliki dio, zadnja stranica izvješća kaže ovako, citiram: Tumačenje rejtinga "Sunčani Hvar" d.d. spada u najniži red rejtinga te je vrlo visoka vjerojatnost nastupa zastoja u plaćanju. Poslovna suradnja s poslovnim subjektom je vrlo nesigurna. Sa najviše 60% vjerojatnošću se može tvrditi da kod poslovnog subjekta neće u narednih godinu dana do sljedećeg godišnjeg financijskog izvješća doći do zastoja u plaćanju. Normalna stvar da se ja, a još više uznemirena javnost, prije svega na Hvaru pitam. Kako je Vlada uspjela dovesti ovu tvrtku u ovakvo stanje i pod kojim kondicijama je potpisala ugovor sa privatnim partnerom i šta se uopće tamo dešavalo da je došlo do ovoga. Često je upravo potpredsjednik Vlade, gospodin Polančec isticao "Sunčani Hvar" kao ponos hrvatskog turizma pa i modela kako se to radi u javno-privatnom partnerstvu. Ove brojke koje sam ja ovdje pročitao, doslovno ih citirajući, iz izvještaja FINA-e govore nam da je sve drugačije od onoga u što nas je uvjeravao potpredsjednik Vlade i Vlada. Tko će odgovarati ukoliko dođe do sloma ove firme? Tko će odgovarati što se sve ovo desilo, ako se desi ono što predviđa i FINA? Pa tko će uostalom odgovarati da je uopće firma došla u ovo stanje? Jer kad je ona preuzimana, ona nije bila u ovakvom staju. Bila je u puno boljem stanju dakle. A logika javno-privatnog partnerstva je sasvim drugačija, intencija je sasvim drugačija. Intencija je da to bude na dobrobit, na korist prije svega građana Hrvatske, lokalne zajednice i Hrvatske države. Čini mi se da ovo zaslužuje jednu duboku analizu i bar što se tiče mene ovdje u Hrvatskom saboru kao zastupnik iz 10. izborne jedinice u kojoj se nalazi i otok Hvar i grad Hvar, ja ću inzistirati na odgovoru na ova pitanja. Hvala. Gospodin zastupnik Josip Leko. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Prije samog osvrta na Konačni prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu, htio bih reći da je zanimljiva praksa hrvatske Vlade da ispravno reagira nakon proteka roka od dvije ili više godina.

upozoravali smo premijera, Vladu, predstavnike predlagatelja da je za institut javno-privatnog partnerstva u našem društvu potrebno donijeti zakon. Onda su tu inicijativu glatko odbili. Kada je praksa izvitoperila, zloupotrijebila institut javno-privatnog praksa, javlja se Vlada kao spasitelj sa zakon i to zakonom koji de facto u svoje ruke preuzima sama Vlada. Kolega Marin Jurjević je spomenuo privatizaciju "Sunčanog Hvara" dakle komercijalne turističke tvrtke pod firmom javno-privatnog partnerstva. Kolega Marin Jurjević bi trebao znati da je firma privatizirana mimo važećeg Zakona privatizaciji, da je "Sunčani Hvar" privatiziran mimo smjernica javno-privatnog partnerstva. A ja vas uvjeravam da se taj ugovor ne može ni konvalidirati, osnažiti niti primjenom Konačnog prijedloga Zakona o javno-privatnom partnerstvu jer je kolegica Ingrid već rekla da u članku 1. unatoč nezgrapne, nesigurne odredbe da se određena stvarna prava mogu prenijeti na partnera privatnog. I ovakva formulacija ne dozvoljava prenošenje vlasništva. Prema tome, kolega Marine, inzistirajte da se javnost upozna sa sadržajem ugovora o javno-privatnom partnerstvu u komercijalnom tvrtci "Sunčani Hvar". No ipak i unatoč svega, moderna država ne temelji se na osiguranju usluga građanima kao što je to bila klasična država. Dakle, vanjska i unutarnja politika, državna sigurnost, financije. Država brine o puno više javnih usluga. I javno-privatno partnerstvo moderne države koriste baš za te nove usluge odnosno za izjednačavanje ravnomjernog razvoja zemlje. Da bi javno-privatno partnerstvo moglo izvršiti funkciju ravnomjernog razvoja u Republici Hrvatskoj, zakon bi trebao utvrditi u kojim sve uslugama ako su usluge javne, da li da ih pruža država ili lokalna zajednica, svejedno. Zakonom bi se trebale utvrditi usluge koje se mogu realizirati kroz program javno-privatnog partnerstva. Mi takve definicije u zakonu nemamo. Mi imamo definiciju da je moguće sve kroz formu javne nabave i davanje koncesija. Ali istodobno, što je apsurd, Vlada potpuno centralizira i nadzor i određivanje koji projekt može ići kroz tu formu. Čak ni to nije dovoljno Vladi pa je osnovala agenciju, ali u agenciju je odredila da ona imenuje upravno tijelo, ona ga smjenjuje i ona ga kontrolira. Dakle, diskreciona volja Vlade dolazi do izražaja kad nema nikakvog programa, nema utvrđenih javnih usluga, javnih potreba niti ima analize regionalnog razvoja za koja područja se treba koristiti institut javno-privatnog partnerstva. Ovakva situacija, posebno dosadašnja, u Hrvatskoj se javno-privatno partnerstvo tko ima, tko je bogatiji može koristiti javno-privatno partnerstvo, država mu osigurava kroz mjere Vlade da to učini, a oni koji nemaju niti javne rasvjete… Hrvatskoj praksa potvrđuje da se javno-privatno partnerstvo koristi upravo u bogatim sredinama, a ne za ravnomjeran razvoj Republike Hrvatske gdje bi privatni novac nadomjestio mogućnost države ili lokalne zajednice. Pa zato i jeste najskuplji način osiguranja javnih potreba kroz javno-privatno partnerstvo, ali je društveni interes da se regionalni razvoj izjednači na iste ili približno iste standarde. Mi zaista gradimo dvorane od 700 milijuna kuna, ali istodobno naša hrvatska područja nemaju javne rasvjete, nemaju uopće mreže električne energije u svojim mjestima. Ako je već Vlada centralizirala odlučivanje što je projekt koji može odobrit i gdje će se odobriti, onda bi barem trebala utvrditi koje usluge moraju biti sadržane u javno-privatnom partnerstvu. Ovakvim načinom mi ćemo samo zaista još više centralizirati mjesto odlučivanja, a poznato je i iz teorije i iz prakse da se ne korumpiraju ljudi koji ni o čemu ne odlučuju. Korumpira se kirurg koji mora odobriti ili hoće operirati pacijenta, korumpira se službenik u gruntovnici koji mora izvaditi zemljišno knjižni izvadak ili upis u zemljišne knjige ubrzati, korumpira se službenik u fondu za privatizaciju. Ali gospodo, odluke se donose na nekom drugom mjestu, pa smo i kod prihvaćanja izvještaja o kontroli postupaka javne nabave dali vrlo pozitivne ocjene komisiji za kontrolu postupaka javne nabave čak je ta komisija dobila dobre ocjene iz Europske unije iz komisije. Ali parlamentarna većina koja je de facto politički ovisna o Vladi je na prijedlog Vlade razriješila predsjednika Komisije za kontrolu javne nabave. To je potpuno šizofrena situacija. Dakle, imate odličnog čovjeka imate vrlo dobru kontrolu, još povećavate nadležnost državne komisije joj dolaze i koncesije i javno privatno partnerstvo, onda gotovog čovjeka koji ima potporu Europe i dobiva ovdje laskave ocjene, razriješite kao nesposobnog ili nepotrebnog. Dakle, šta ona reći o ovakvom prijedlogu zakona. Dakle, inicijativa je dobra, ali izvedba po ovom zakonu će biti loša. Bit će na štetu javnog partnera. Hvala lijepa.

ispravio bih netočan navod uvaženog kolege koji je između ostalog kazao da je ovaj zakon pisan samo za razvijena područja, odnosno da neće imati nikakvog efekta za ona područja u Republici Hrvatskoj koja su, kako da kažemo, manje razvijena. Upravo suprotno. I zbog toga sam se javio za ispravak netočnog navoda. Upravo suprotno. Ovaj zakon regulira ovu materiju upravo na način da će svima upravo svima pružiti jednake šanse za razvoj, a pogotovo i nerazvijenim sredinama i zapravo regulira ovu materiju na jedan sveobuhvatan i kvalitetan način. za javno privatno partnerstvo kao što mi je bilo drago kada je SDP to prvi predlagao da je sa godinu ili dvije zakašnjenja i Vlada uvidjela da je javo privatno partnerstvo jedna od dobrih stvari kako se može unaprijediti život ne samo u jedinicama lokalne samouprave, nego i u društvu i da se da se išlo sa izradom smjernice javno privatnog partnerstva. Mi kada smo to predlagali na najboljim iskustvima europskim, nismo izmišljali toplu vodu, samo smo slušali ono što nam najbolja europska iskustva imaju za reći i samo smo realizirali gdje SDP obnaša vlast ono za što smo dobili mandat. Bitan dokument i strateški dokument, znači za javno privatno partnerstvo je "green paper" iliti "Zelena knjiga" koja propisuje tri ugovorna modela, to su institucionalni, koncesijski i "PFI" model javnog privatnog partnerstva i on je upravo zbog toga smjernica dakle ne direktiva, jer se mora uskladiti sa zakonodavnim sistemima svake zemlje. kada je kolega Maras u uvodnom izlaganju u ime kluba rekao da smo mi jedina zemlja koja će imati i smjernice i Zakon o javno privatnom partnerstvu on je uistinu imao pravo. Tako npr. Italija ima tri posebna zakona koja reguliraju javno privatno partnerstvu, a Italija je jedna od razvijenijih zemlja po primjeni javno privatnog partnerstva. Koncesije i izgradnje upravljanja npr. tamo zauzimaju 61,2% tržišta. Koncesije pružanja usluga tamo zauzimaju 35,5% tržišta, dok su drugi javno privatno partnerski modeli na 3,3%. Francuska npr. nema Zakon o javo privatnom partnerstvu. Nema jedinstveni zakon, nego ima poštuje direktive tj. preporuke, smjernice Europske komisije. E sada, dolazimo do modela Engleske. Engleska je zemlja koja ima do 2006. samo ugovoreno 800 preko 800 projekata javno privatnog partnerstva sa preko 72 milijarde eura teškim ugovorima. Zemlja koja ima 55% tržišta javno privatnog partnerstva u cijeloj Europi. Zemlja koju treba slijediti. Zemlja u kojoj je socijaldemokrat Tony Blair sa javno privatnim partnerstvo ucrtao treći put u razvoju zdravstvenih institucija, dakle bolnica, škola i vrtića. A što se događa kod nas? I sada umjesto da mi upravo najbolje europske prakse slijedimo, a najbolja europska praksa je Engleska, mi se povodimo za posebnim Zakonom o javno privatnom partnerstvu, a to nam de facto ne treba. No međutim, u dijelu u kojem je on reguliran i u kojem je iz prvog čitanja doživio neka poboljšanja ja ću to pozdraviti, no ono što i na što ću se vratiti je slijedeće. Činjenica je da imamo Zakon o javnoj nabavi, činjenica je da imamo Zakon o koncesijama, činjenica je da imamo Zakon o proračunu koji je isto tako u vezi sa ovim zakonom, činjenica je da imamo Zakon o izvršenju proračuna koji je isto tako u vezi sa zakonom kao i u ova prethodna tri zakona, činjenica je da ćemo na temelju ovog zakona morati imati par diskrecionih uredbi Vlade, činjenica je da će agencije, Agencija za javno privatno partnerstvo buduća tražiti odobrenja tj. pojedinih ministarstava za realizaciju projekata javno privatnog partnerstva, činjenica je da će i same jedinice lokalne samouprave koje žele realizirati javno privatna partnerstva morati zatražiti mišljenja određenih ministarstava, činjenica je da sad imamo šumu propisa. Ja sam u prvom čitanju rekao, ne bih htio da nam se dogodi da ćemo danas izglasati zakon, a već sutra pisti HITRORez-u da ukine tu šumu propisa. No međutim, ja sam u prvom čitanju bio jako sretan zato jer sam ja u prvom čitanju naišao u članku 11. na tri stvari. Te tri stvari su bile usklađenost, znači suglasnost na temelju usklađenosti sa tri važne strategije. Prva je politika razvoja javno privatnog partnerstva koje više u drugom čitanju nema, pa sada i postavljam pitanje dali se odustalo od politike razvoja javno privatnog partnerstva? Drugo je Nacionala strategija regionalnog razvoja koje u ovom čitanju nema, pa pitam dali se u međuvremenu odustalo od Nacionalne strategije regionalnog razvoja? I treća, što me osobito veseli i po prvi put sam tu strategiju vidio je nacionalna razvojna strategija. Nešto za što želimo, gdje želimo da Hrvatska bude za pet, odnosno za deset godina. I ja sam bio sretan da sam konačno prvi put u jednom dokumentu vido nešto što se zove nacionalno razvojna strategija. I sada kada ga nema u ovom dokumentu, ja sam tužan, to me stvarno rastužuje. No, međutim, ono na što treba odgovoriti i na što treba dati odgovore nije posebni članci i detalji ovoga zakona nego kako su pripremljene naše institucije za provedbu zakona. Ja vjerujem da će ravnatelj agencije biti pošteni i pravedan čovjek koji će raditi najbolje u interesu svih, a pogotovo jedinice lokalne samouprave da realiziraju svoje projekte. No, međutim, kako su pripremljena određena ministarstva? Tko će u ime ministarstva odlučivati o usklađenosti sa kako se ovdje naziva sektorskim razvojnim planovima i strategijama. Gdje su sektorski razvojni planovi i strategije, je li to uopće postoji? Ja to nisam vidio. Tko će u ministarstvima davati suglasnost. Imamo uredbe Vlade koji ostavljaju veliku mogućnost za diskrecijsko pravo odlučivanja. To je ono na što stavljamo naglasak. A pogotovo ću staviti naglasak na članak 18. gdje će agencija pravilnikom iz stavka 2. odrediti ovlaštenike pristupa registru i opseg prava pristupa podacima podacima iz registra. Pa zar ne bi svaki građanin Republike Hrvatske kada je već riječ o javnom privatnom partnerstvu mogao imati na uvid kakav je registar za projekte javno-privatnog partnerstva. Jer javno znači građanski. Javno ima pravo imati uvid. I zato apeliram, i na vas u ministarstvu, apeliram i na zastupnike ovoga Sabora da prihvate amandman koji je dao Klub SDP-a da upravo svi budu u mogućnosti imati pristup registru a ne da agencija autonomno odlučuje tko će imati mogućnost pristupa registru javnog privatnog partnerstva. Jer na taj način možete doći u situaciju, možete vi koji obnašate vlast da će pojedini ugovori biti skriveni od javnosti. Klub SDP-a i ja osobno bi podržali ovaj zakon da su se u zadnjih par mjeseci dogodile stvari koje bi nam mogle dati garanciju da će ovaj zakon leći na plodno tlo, odnosno da će se realizirati bez ovih diskrecijskih osnova. No, na žalost, ja vas moram podsjetiti da smo u zadnjih par mjeseci izglasali u ovom Saboru na prijedlog Vlade Republike Hrvatske par zakona koji direktno zadiru i smanjuju ovlasti i fiskalno centraliziraju jedinice lokalne samouprave. Tako se npr. jedinice lokalne samouprave više ne mogu zadužiti bez suglasnosti ministra financija. Tako se ravnatelji osnovnih i srednjih škola više ne mogu imenovati imenovati bez ministra, mada im ministarstvo nije osnivač. Kako se npr. jedinice lokalne samouprave i trgovačka društva u javnom sektoru limitiraju sa svojim zaduženjima i to nije ravnopravan status na tržištu. Tako je npr. neoporeziv dio dohotka koji je povećan sa 1600 na 1800 kuna išao direktno na štetu jedinica lokalne samouprave to je podatak Ministarstva financija, ja to nisam napisao. Gospoda iz Ministarstva financija su ga napisala u uvodu. Tako je npr. i Zakonom o …/Govornik se ne razumije./… poreza na dobit određen dio sredstava smanjen jedinicama lokalne samouprave. I upravo zbog toga svih tih stvari koje su suprotne u biti sa Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi a koju smo potpisali, podsjetiti ću vas prije četiri mjeseca koja govori o fiskalnoj decentralizaciji i povećanju ovlasti, ja se bojim, a i to vam na neki način mogu i garantirati da će već u sljedećoj godini ukupna količina prihoda jedinica lokalne samouprave neće više biti 16% nego će biti 15 ili 14% upravo zbog seta ovih zakona. I ono na što bih upozorio je da ljudi ne misle da Europska komisija, odnosno europske institucije to ne prate. Itekako prate, itekako prate! I nužna je decentralizacija, upravo zbog toga, zbog seta ovih zakona, mi ne možemo apriori krenuti od vjerovanja da će ovaj zakon o javno-privatnom partnerstvu biti drugačiji, dakle, da neće biti posezano za određenim diskrecijskim kriterijima. (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Pa netočan je navod da će agencija imati apsolutno pravo kome će davati podatke, kome neće davati podatke. To njezino pravo biti će uređeno i jest uređeno i samim zakonom i podzakonskim aktima, dakle, tu apsolutnog prava, volje i u tom smislu diskercionog prava apsolutno nema. Ispravljam ovaj netočan navod i u tom smislu, odnosno razmišljanja sada sa iz Kluba zastupnika SDP-a da ovaj zakon nije potreban. Sada kada imamo prijedlog zakona koji na kvalitetan način regulira ovu materiju, sada su razmišljanja da on nije potreban, a naslušali smo se rasprava upravo s te strane, kako je ovaj zakon apsolutno potreban i kako u ovlasti javnog-privatnog-partnerstva ćemo uvijek imati sive zone dok taj zakon ne donesemo. I sada kada ga donašamo, kada usklađujemo institute, onda ta inicijativa Vlade se opet u tom smislu oponira. Ne vidim uporišta logičnog, ne vidim uopće razloga zbog čega tako rezumirate. Hvala. Pa s obzirom da je kolega Bernardić spomenuo neke stvari, ponukan sam da repliciram. Naime, 5. 11. pred Europsku komisiju ići će izvješće

uz ono sve što nam se i dalje stavlja kao minus uz pozitivne naglaske na pozitivan razvoj i dalje se stavlja minus korupcija, sudstvo, povratak prognanih i izbjeglih, nova stvar je decentralizacija regionalna i lokalna. I mene čudi i iznenađuje da predstavnici određenih institucija koje se pojavljuju kao predlagači određenih akata ne vode računa o tome o onom što je i u posljednjem svom djelu izlaganja rekao gospodin Bernardić da zapravo se od strane Europske komisije i Europske unije prate svi naši akti i da ćemo se zaista dovesti sa dosta tih zakona koje smo donijeli, koje smo izglasali u situaciju da vrlo brzo poslije Nove godine budemo morali vršiti korekcije koje će biti na tragu usklađivanja sa Europskom poveljom koju jesmo izglasali ali ju ne primjenjujemo. I stoga pozivam da ne bismo se dovodili u situaciju da Sabor dva puta, tri puta raspravlja o istim zakonima, da bi se prilagodio procesu decentralizacije regionalne i lokalne samouprave da kod predlaganja već uzmemo u obzir te činjenice i da ih ugradimo u same prijedloge zakonskih akata. Hvala lijepo. zakonima koji idu direktno u centralizaciju. I zato je potrebno sve zakone uskladiti sa Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi. I zato ja moram reći još da sam zapravo nesretan što u odnosu na prvo čitanje jer na neki način nema te Nacionalne strategije regionalnog razvoja. Ja sam očekivao da će ona biti prije drugog čitanja. Da nema nacionalne razvojne strategije. Ja sam očekivao da će i ona biti prije drugog čitanja i da nema politike razvoja javno-privatnog partnerstva ja sam također očekivao da će i ona biti prije drugog čitanja jer su to sastavni dijelovi bili dokumenta u prvom čitanju. I ja se tu sa vama slažem i ono što je sigurno točno da Europska komisija brine brigu oko toga da svaka zemlja kandidat ide u smjeru decentralizacije. Ono na što će se još morati odgovoriti je pitanje oko stavljanja na snagu smjernice. Ja nisam rekao da je zakon u jednom dijelu nepotreban nego je nepotrebno da imamo i zakon i smjernice i na neki način predstavnici ministarstva moraju odgovoriti na koji način će se određene smjernice staviti u tom dijelu van snage. Hvala. Gospodin zastupnik Krešimir Gulić. Izvolite. **Gulić, Krešimir (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo ja ću se s par riječi osvrnuti na ovaj novi Zakon o javno privatnom partnerstvu. Što se propisuje ovim zakonom? Zakonom je dakle se propisuju osnovni pojmovi pri čemu je posebno važna definicija javno-privatnog partnerstva koja čini temelj ocjene koji projekti se mogu smatrati projektima javnog privatnog partnerstva u smislu ovog zakona pri čemu je osnovni preduvjet da je svrha projekata pružanje usluga iz nadležnosti javne ovlasti. Isto tako donošenjem ovog zakona bi se trebalo propisati koja javna tijela i na koji način vrše odabir projekata koji će se realizirati po modelu javno privatnog partnerstva? Koja je metodologija njezine realizacije? Kontrolne mehanizme koji se odnose na provjeru usklađenosti predloženih projekata sa zacrtanim političkim i razvojnim prioritetima, bolji nadzor iz fiskalnih rizika, transparentnost u odabiru privatnog partnera i Ono što bih htio naglasiti što je bitno i što je bitna novost je da procedura odobravanja prijedloga projekata je pojednostavljena na način da je smanjen broj mišljenja koja se mogu pribaviti, moraju pojačavanjem uloge Ministarstva financija koje daje suglasnost na prijedlog projekata a ne samo mišljenje kako je bilo navedeno u tekstu prijedloga. Evo u svakom slučaju mislim da je to potrebno osvrnut ću se na ovaj članak jer smo svjesni da su neke jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave se prezadužile i mislim da je zbog toga sigurno potrebno da i Ministarstvo financija daje svoje mišljenje da se ne bi dogodilo da ne velim neke općine ili gradovi, Htio bih se malo osvrnuti evo tu na neke prethodne rasprave i to reći sa svojeg stajališta. Evo gospodin Kajin je govorio da bi uredi za izdavanje uvjeta gradnje ili kak mi to velimo građevinske dozvole trebale raditi u 4 smjene. Ja mislim da ne bi trebali raditi jer evo novim zakonom je, su te ovlasti dodijeljene županijama i većim gradovima i iz iskustva kojega imam u ovih zadnjih par mjeseci mogu reći da se zapošljavaju novi ljudi koji se nisu mogli nažalost zapošljavati u, dok su ti uredi bili pod ingerencijom ministarstva jer znamo da Zakon o plaćama namještenicima i službenicima nažalost to nije dozvoljavao. Na ovaj način puno veći broj i puno lakše ćemo zaposliti te stručne ljude koje je nažalost u Zagrebu i okolici jako teško naći. To su inženjeri građevine i arhitekti koji obavljaju te poslove a mislim da na ovaj način ćemo u većim gradovima i županijama moći i dati veće plaće pa sigurno ih i dobiti na ta radna mjesta pa će sigurno uvelike i na taj način se doprinijeti da se upravo te, ti zahtjevi koji su bili problem kod izdavanja građevinske dozvole zbog sporosti da se ubrzaju. Ono što moram reći da i sami možda i mi koji vodimo jedinice lokalne samouprave imamo određenih problema i da ih u svakom slučaju moramo uskladiti a to je vezano na Zakon o prostornom uređenju i gradnji koji je donesen evo tako da i mi moramo uskladiti svoje prostorne planove sa novim zakonom da bi na taj način olakšali evo investitorima za ulaganje na našim područjima pa velim i tu je na neki način i naša jedna odgovornost, a ne samo odgovornost države kako je bilo rečeno. … /Govornik se ne razumije./ … bilo spomenuta izgradnja sportskih dvorana na području naše Hrvatske u gradovima u kojima se sad grade po sistemu javno-privatnog partnerstva. Ja se slažem da te dvorane treba graditi i mislim da su dvorane korisne i zbog samog evo velikog svjetskog događaja kojega smo dobili a to je svjetsko rukometno prvenstvo, a mislim da će te dvorane u svojoj budućnosti biti sigurno popunjene i da će biti sigurno isplative jer bolje da su nam djeca u dvoranama i da se bave sportom nego da su nam u, na ulici ne znam, u kafićima i ne znam po kojim drugim mjestima. Isto tako moram konstatirati da zbog rata a prije i nažalost, prije rata nažalost nije se do prije nekoliko godina dovoljno ulagalo u onu našu infrastrukturu a tu smatram vrtiće, škole, dvorane i sve ono što je potrebno za funkcioniranje, dobro funkcioniranje i osiguravanje uvjeta naših građana. Nadam se da ovim evo Zakonom o javno-privatnom partnerstvu bude to puno jednostavnije i da će se to moći puno lakše realizirati. Ono što moram reći evo ja imam jedan primjer u svojoj općini gdje sam upravo pred jednim takvim, jednim takvim projektom javno-privatnog partnerstva a to je znači izgradnja općinskog centra di bi u tom općinskom centru dobili i vrtić, di bi dobili tržnicu, poštu, banku, prostore za općinsku upravu i sve ono što je potrebno jednoj općini od 7 tisuća stanovnika tako da nije ovo samo projekat javno privatnog partnerstva za bogate. Ja vjerujem da na taj način se, će se omogućiti da i one manje bogate općine ili gradovi mogu ući u takve projekte jer izgradnjom takvog jednog, evo primjer kod mene općinskog centra mislim da će vrijednost i nekretnina i pokretnina kak se veli sigurno porasti, a na taj način ćemo privući sigurno i ulagače i i stanovništvo će se povećati. A na taj način ćemo sigurno lakše i vraćati određena zaduženja koja bi imali znači prema tom projektu javno-privatnog partnerstva. Evo zbog svega ovog prethodno navedenog ja ću podržati donošenje Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Hvala.

Ja bih prije nego što prijeđem na raspravu o ovoj točci dnevnog reda samo postavio jedno retoričko pitanje, da me malo čudi, jer sam pažljivo slušao izlaganje mojih kolega, da me čudi na određeni način jedna da tako kažem diskrepanca u predstavljanju ovog projekta, odnosno ovog zakona i na određeni način iskaza pojedinih kolega o njemu i stava generalnog kluba kojeg predstavljaju. Dakle, mi do sada nismo čuli, doista nismo čuli ništa veliko, temeljito, a usmjereno protiv ovoga zakona. Dapače, gotovo sve pozitivno kako o tome govori i svjetska praksa. Međutim, eto neki su klubovi suzdržani i to je bolje nego da su protiv. Međutim, na žalost politika je takva da i kad je nešto doista od javnog interesa i kad je dobro ne usuđujemo se ići korak dalje i kazati dobro je to što radite. Ja mislim doista vama ovdje predstavnicima Vlade treba kazati dobro je što uradite, jer evo iz mog ne znam kratkog osvrta i bavljenja ovom materijom nisam stručnjak za nju niti se umišljam u tom smjeru. Međutim, vidio sam između ostaloga što drugi imaju, što drugi misle i što drugi rade kada je u pitanju javno-privatno partnerstvo. Dakle, među svim definicijama koje ovdje postoje do kojih možemo doći javno-privatno partnerstvo se može svesti na dvije i to je upravo razlog zbog kojega treba dati potporu ovome zakonu. Kaže interesna javno-privatno partnerstvo interesna suradnja javne institucije i privatnog partnera ili još bolja, javno-privatno partnerstvo je ulaganje privatnog novca za stvaranje javnog dobra ili pružanje javne usluge. tome, svakom društvu, svakoj državi na ovom svijetu bez obzira na njenu razinu razvoja apsolutno je potrebno jedno i drugo, a od interesa ukupne javnosti. Kad sam malo pogledao što su drugi radili i što drugi rade na ovom polju onda sam vidio da recimo jedna Irska koja je sigurno nama zemlja primjer i može biti zemlja primjer iz više razloga, a i zbog još jednoga zbog koga sam se osobito osvrnuo govoriti, dakle odlučio govoriti o ovoj točci dnevnog reda ima dakle zajedničkih nekih karakteristika i osobitosti kada je u pitanju, koji se mogu usporediti sa Republikom Hrvatskom. Dakle, oni su svojim nacionalnim planom razvoja od 2000. do 2006. godine predvidjeli mjesto javno-privatnog partnerstva kao važno mjesto, kao važnog instrumenta u podizanju javne infrastrukture i općenito kvalitete života u Irskoj. Imaju i posebnu jedinicu u Ministarstvu financija itd. Međutim, značajniji podatak od toga je da su u tom periodu alocirali oko 5,5 milijardi eura iz budžeta u projekte javno-privatnog partnerstva. Dakle, sad možete zamisliti koliko je investirano od strane privatnih partnera. Dakle, koliko je država samo sudjelovala u tom segmentu. U Velikoj Britaniji čak 10% svih infrastrukturnih projekata otpada na javno-privatno partnerstvo. Karakteristika i osnovni razlog zbog koga smo doista mi mi koji sjedimo na ovoj strani sabornice izričito za ovaj zakon i dajemo mu potporu je stoga što zapravo javno-privatnim partnerstvom se dovršavaju projekti na vrijeme i u okviru predviđenih sredstava uz prihvaćanje reklo bi se i poticanjem inozemnih investicija. Dakle, ovo je naprosto stvaranje okvira, sigurnog okvira za ulagače i poziv ljudima iz svijeta dođite i ulažite u Hrvatsku. Dakle, ova je materija regulirana. Ona je sigurna. Vaša sredstva će biti osigurana i imat ćete iz toga koristi. Koristim priliku da kao što su i druge kolege ovdje koji su prije mene govorili i pozivali se na svoje izborne jedinice iz kojih dolaze, da u ime 11. izborne jedinice, dakle one jedinice koja se odnosi na Hrvate izvan Republike Hrvatske kažem da je ovo prigoda, svojevrsna prigoda za jedan doista hrvatski new deal. Dakle, i ja vas molim, vas iz Vlade, da koristite tu priliku i tu šansu ja bih kazao da doista svi oni koji su nekada kroz povijest iz države Hrvatske, dakle ili općenito sa hrvatskih prostora ma gdje Hrvati živjeli odlazili što zbog političkih razloga što zbog gospodarskih u svijet i u tom svijetu stjecali znanja, iskustva i novac. I sada vladaju i jednim i drugim i trećim, a vladaju zasigurno i ljubavlju prema domovini. Naprosto da je to prilika da se te ljude pozove i da im se kaže dođite, ulažite i vaša sredstva će biti će biti sigurna. Do sada se često događalo da upravo takvi ljudi i drugi, bez obzira o kome se radilo, a dolaze iz inozemstva su odustajali od ulaganja ili su zapravo na prvom koraku bili sputani iz razloga što ova materija nije bila regulirana. Prema tome, dakle regulacijom ove materije je osigurano sve ono što nekome tko ima novac, tko ima znanje ja ponavljam i dodatno još i ljubav prema domovini je zapravo poziv na sigurno ulaganje i izgradnju Hrvatske. Evo, toliko. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Tanja Vrbat. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala. Uvaženi kolega Bagariću, na žalost moram konstatirati da imate barem jedan netočni navod, a to je kad se se ste ustvrdili da kolege koje su raspravljale pretpostavljam iz moga kluba zastupnika nisu imali konkretnih primjedbi na ovaj zakon. Bilo je čitav niz konkretnih, vrlo ozbiljnih primjedbi na ovaj zakon, iako ćemo biti kao klub suzdržani, a to ponajprije što se tiče ja sam osobno najviše zabrinuta da ovaj prijedlog zakona dodatno centralizira našu domovinu i da to kažem našu domovinu, jer znam da ćete vi cijeniti taj izraz. I poglavito druga stvar oko toga da će se razviti čitava šuma propisa o toj materiji što nam svakako neće olakšati posao. Replika, gospodin zastupnik Davor Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** Ja ću replicirati poštovanom, uvaženom kolegi Bagariću. Pa ja sam zapravo, prva stvar moram reći pričali ste o diskrapanciji. Pa kako mi možemo biti u diskrapanciji kad smo to prvi predložili? Pa kad nešto prvi predložite valjda i želite taj zakon. I poznato je da su socijal-demokrati po cijeloj Europi udarili temelje javno-privatnom partnerstvu, pa smo i mi prvi predložili drago nam je da ste vi godinu dana nakon, dakle sa smjernicama o javno-privatnom partnerstvu to prihvatili jer to na neki način i daje nadu i ostalim našim prijedlozima da koje možda predložimo da će se u doglednom vremenu od godine dvije ili tri dana naći eventualno prihvaćeno. Druga stvar, rekli ste da nisam na neki način i mi kolege obrazložili zbog čega se konkretno ne slažemo. Pa ja sam vam po ovome što sam ja izbrojao, barem 15 konkretnih stvari nabrojao zbog čega se konkretno ne slažemo i vi bi nas uvjerili i mi bi van htjeli vjerovati, ali kada ste poslali ste od desetak zakona koji direktno idu u smjeru centralizacije, koji su u suprotnosti sa Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, ne možemo vam vjerovati, ali da ste poslali te zakone u smjeru decentralizacije, u smjeru jedinica lokalne samouprave, mi bi vam sad digli palčeve i rekli, bravo za ovaj zakon jer u konačnici taj zakon i javno-privatno partnerstvo kao takvo u Hrvatskoj je krenulo od nas i mi smo to prvi inicirali. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Poštovani kolega, to što ste i vi predlagali ovaj prijedlog zakona zapravo je potvrda onoga što sam ja maloprije kazao. Dakle, s obzirom da ste i predlagali i vi predlagali, dakle i zauzimali se za ovaj zakon, ako hoćete i prvi, evo. To je razlog više da ga poduprete i da ste ono gorljivo za jer vi u dubini duše znadete da je ovo dobar materijal, međutim ja razumijem, ja nisam kazao da vi niste ništa obrazložili, ali kazao sam da nije bilo temeljitog razloga zbog kojega bi bilo se protiv. Prema tome, dakle naprosto to su finese i ne toliko bitne stvari. Ja se ne slažem da će ovaj zakon centralizirati Hrvatsku. Ja tako ne mislim doista. To je jedna subjektivna procjena na koju vi imate pravo, ali se s njom ne slaže. Prema tome, nisam niti osudio vašu suzdržanost. Kazao sam da je to znatno bolje nego biti protiv. Prema tome, bez obzira na to, evo gradimo sutradan u praksi posljedice ovoga zakona, odnosno ispravimo i ako bude nekih nedostataka i imajmo doista još jedan instrument koji će pomoći razvoju Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Da, kad su u dubini duše, a oči su ogledalo duše. I druga replika, gospodin zastupnik Gordan Maras. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo, drago mi je da je kolega Bagarić to isto uvidio da smo mi to predlagali i da je to sad priznao u ovoj replici, ali ono što mene zabrinjava i što govori u prilog tome da je ovaj zakon strogo centraliziran je diskrecijske ovlasti koje se daju i agenciji, upravnom vijeću agencije da tijekom procesa, znači u prvom trenutku kada vam odobre projekt, oni u su druga dva koraka opet u mogućnosti taj projekt stopirati. Tako da sam ja zabrinut. Vi ste rekli da postoje mnogi Hrvati izvan Domovine koji bi vrlo rado investirali novac i u suradnji sa javnim partnerom u Hrvatskoj, ja to podržavam i ja smatram da da takvih Hrvata ima koji bi htjeli investirati u Domovinu, ali sam uvjeren da će ih ovaj zakon u tome onemogućiti jer svako dodatno birokratiziranje, svako dodatno onemogućavanje određenog posla koje će produžiti proceduru jer mi sada imamo proceduru koja traje otprilike 18 mjeseci, ova procedura će se protegnuti na 3 i nešto godine. Tako da to nije u skladu jednostavno sa HITRORez-om koja je i ova Vlada najavljivala. Ovdje se nameću dodatne administrativne poteškoće. Kao iskreno u ime Kluba zastupnika SDP-a mi bi podržali zakon koji bi išao prema tome da promovira takav način ulaganja da bude više nego što je bilo 4 ulaganja u javno-privatno partnerstvo prošle godine. Ja sam uvjeren da će ih s ovim zakonom biti manje, a da će diskrecijski se moći koristiti primjeri tamo gdje je lokalna vlast u suradnji sa državnom vlasti, da će ići projekti, a da je moguće da se stopiraju tamo gdje to tako neće biti u istoj situaciji. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Ivan Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Kolega Maras, ja ne sumnjam da vi bolje poznajete ovu materiju nego ja i držim da to što govorite da ima osnovu. Međutim, trebali biste se složiti sa mnom da materija koja je do sada postojala je bila još oskudnija, ovo je doprinos uređivanju ovoga prostora, prema tome ne polazim od toga da sam stručnjak, ali znam da niti jedan projekat, niti jedan materijal nije savršen. Nije ni ovaj zakon, to je sasvim sigurno. Prema tome, vrijeme će pokazati i nikakav nije problem da sutradan u praksi, ne znam ni ja kad naprosto s obzirom na oskudnu praksu Hrvatske u ovom segmentu ulaganja, kad se pokaže neka slabost, ja mislim da će biti svi ovi ovdje ljudi na raspolaganju iz Vlade, a i mi ovdje usuglašeni oko toga da na vrijeme zapravo interveniramo i promijenimo stvari u onom smjeru u kojem ste vi maloprije kazali, osobito zbog stranih investicija, a naše javne koristi ovdje. A u tom paketu i zbog znači sunarodnjaka koji žive od Ognjene zemlje do Australije, reklo bi se. Evo, Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Pa evo, kada govorimo o javno-privatnom partnerstvu, meni je žao što i HDSSB ne može kazati da je bio prvo pa onda drugi, zapravo mi, ja bolje rečeno u dubini duše osjećam potrebu da možda predložim nekakav zakon o sankcioniranju lopovluka glede javno-privatnog partnerstva koji se može dogoditi. Nažalost, morate me razumjeti, ja imam negativnog iskustva sa javno-privatnim partnerstvom na konkretnom projektu. A vezano za izigravanje propisa, za mene ovaj zakon praktično nije nešto posebno novo. Nije Hrvatska da nije imala izregulirana, ne na ovoj razini zakona postupke kako i na koji način ući u nekakav projekt javno-privatni, odnosno javno-privatnog partnerstva. Imali smo evo smjernice. Pa i te smjernice su isto ukazivale da kod ulaska u projekt javno-privatnog partnerstva isto presudnu ulogu ima država, nadležno ministarstvo pa su sporazumi kada govorimo, a bilo je riječi o rukometnim dvoranama koje su rađene po modelu javno-privatnog partnerstva za svjetsko rukometno prvenstvo. Ne sve. Oni koji su zapravo imali i iskustva, svoje dvorane su radili izvan modela javno-privatnog partnerstva jer su ocijenili, a i nalaze se na vrlo visokim pozicijama izvršne vlasti u državi, dakle ocijenili su da će te dvorane koje oni rade, a imaju utjecaja i mogli su izbjeći javno-privatno partnerstvo biti značajno jeftinije za jedinicu lokalne samouprave, za jedinicu lokalne samouprave, ali ne samo za jedinicu lokalne samouprave nego u konačnici i za državu. Dakle ideja je dobra. Ideja je dobra. Nije nova. Ima 20 godina u Europi da se ona primjenjuje. Britanci čini mi se, nebitno tko je prvi ušao u ovakve modele jel' tako, ali je činjenica da smo mi sedma ili osma država u Europi koja će evo imati ovakav Zakon o javno-privatnom partnerstvu. Točno je i smeta me što je ovaj zakon izuzetno centraliziran, uostalom za mene to nije iznenađenje. Pa mi imamo masu zakona koji su centralizirani, zakona koji o bitnim stvarima odlučuje državni vrh, pa tako i o ovom zakonu. Netko je spomenuo Fond za privatizaciju. Tamo u Fondu za privatizaciju isto sjede u nadzornom odboru ministri, naravno vladajuće stranke što je potpuno legitimno, demokratski na izborima su dobili povjerenje da formiraju Vladu, formirali su je i dakle rukovode Fondom za privatizaciju. Agencija za javno-privatno partnerstvo je zapravo nešto, ajde liči kao jaje jajetu. Ta agencija kojoj u nadzornom odboru su isto tako ministri, u kojoj će po logici stvari isto po stranačkoj liniji biti uprava agencija za javno-privatno partnerstvo, e pa oni će određivati tamo što će se, gdje će se i kako će se i koji će se projekti raditi po jedinicama lokalne samouprave po gradovima, po općinama, po županijama i dakle oni daju zeleno svjetlo da li jedan projekt može proći ili projekt ne može proći. Ja to pojednostavljujem zapravo u onoj konačnici. Naravno imamo nadzor nad natječajem, nad odabirima, nad ne znam ni ja čim, to smo imali to smo imali i kod rukometne dvorane koja evo završava se u Osijeku, istu tu situaciju. Isto je bila kontrola od strane nadležnih ministarstava. Isto su imali uvid u provedbu počevši od odabira privatnog partnera do izbora privatnog partnera pa konačno je došlo i do onog famoznog sporazuma o financiranju nastavno športske dvorane "Gradski vrt" i država je pristala na takvo financiranje. To je istina i to je točno. Sporazum o sufinanciranju nastavno športske dvorane "Gradski vrt" u Osijeku je dobio načelnu suglasnost, bio pred potpisivanjem od strane premijera, odnosno od strane gradonačelnika grada Osijeka. Zamislite po kojoj cijeni? 843 milijuna kuna. E onda smo kazali da je to ipak malo i prevelika suma. Ali je država stala iza ovakvog načina i modela javno-privatnog partnerstva gradnje rukometnih dvorana po Hrvatskoj, jer nije Osijek izuzetak. sporazum je zaključen i za Split i za Zagreb i za Varaždin. Ja na konkretnom primjeru neću uopće ulaziti i navoditi cifre u Zagrebu, Varaždinu i nepotrebno i ovim ostalim mjestima. Ali je činjenica isto tako da mi u Osijeku u Slavoniji i Baranji nismo dali da se po takvom modelu gradi dvorana, po modelu gdje ćemo mi iskeširati 843 milijuna kuna zajedno sa državom. Pola pola. Pa znate li vi koji je to novac i koliko se dvorana po Slavoniji i Baranji za taj novac da bi djecu doveli u dvorane, koliko se dvorana može napraviti za 843 milijuna kuna. Da stvar bude ljepša, poznato je da je bila kriza vlasti. Poznato je da je zbog toga raspušteno gradsko vijeće, ali govorim o javno-privatnom partnerstvu. Želim samo kazati da je sa 843 milijuna kuna izgradnja i opremanje ove dvorane u Osijeku završilo na 170 milijuna. E pa sada razlika između 843 i 170 je jako velika. Ali ići ću i korak dalje. Izgradnja i opremanje ove dvorane po bankovnim kamatama i zaduženju je isto tako upola manja. Ajde mi objasnite onda uračunavajući i održavanje dvorane, da ne bude zabune. Znači održavanje dvorane ako hoćete na osječkoj dvorani u istoj onoj visini, odnosno još manje nego što je to potencijalni onaj privatni partner ukalkulirao u cijenu kroz ne znam 25 godina. Prema tome o tome se radi. Dakle javno-privatno partnerstvo ako se ovaj zakon, ideja je ne dobra nego je potrebno zakonski uobličiti i zakonom utvrditi nekakva pravila igre. Ali da je ovaj zakon centraliziran, da će o javno-privatnom partnerstvu i projektima odlučivati država, da će odlučivati politička stranka koja je na vlasti, da će privilegirati one općine, gradove i županije gdje su na vlasti ili gdje imaju ambicija pred izbore osvojiti što veći postotak birača zbog takvih projekta, to će se sasvim sigurno dogoditi. Prema tome ako je temeljno opredjeljenje ove Vlade, pa i nas svih ovdje u Saboru što brži ulazak u Europsku uniju, traži decentralizaciju posebno u financijskom dijelu, ja zapravo ne znam što je motiviralo predlagače da jedan zakon koji je potreban na ovakav način predoči i na ovakav način zapravo visoko centralizira da opet ostavlja mogućnost vrhu državne vlasti, Vladi da odlučuje o projektima koji su potrebni općinama, gradovima i županijama. Mislim da u našim jedinicama lokalne samouprave, odnosno regionalne sjede u izvršnoj vlasti, lokanoj, itekako pametni ljudi koji znaju ocijeniti što je za interes općine, grada ili županije dobro, da znaju itekako ocijeniti koliki im je fiskalni kapacitet i općine i svoje općine i grada i županije. Naravno da država mora voditi računa o sveukupnosti, ali ne na ovakav način da o svakoj točki, o svakom zarezu se odlučuje u Banskim dvorima, odnosno preko Agencije za javno-privatno partnerstvo i da na sve svoj potpis, svoj mur treba staviti onaj koji će voditi Agenciju za javno-privatno partnerstvo, odnosno sam premijer. Hvala lijepa. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine Šišljagiću, vi ste u početku svoga izlaganja postavili pitanje pa da ste odnosno ne pitanje nego konstataciju da ste ponukani da predložite zakon koji će sankcionirati lopovluk u određenom dijelu na koji ste posumnjali u nekim primjerima javno-privatnog partnerstva. Ja mislim da mi u Hrvatskoj imamo dovoljno zakona koji bi to mogli sankcionirati i ne znam što bi trebalo i tko bi trebao reagirati da pita zbog čega Gradska sportska dvorana u Varaždinu košta 750 milijuna kuna. Dvorana koja ima 20 tisuća četvornih metara, 5 tisuća sjedećih mjesta. Kakva je to cijena? 750 milijuna kuna. I što se tu plaća u narednih 25 godina? Vi ste u pravu, Vlada je stala iza tog projekta, kao i iza projekata tri izgradnje takve dvorane u prošloj godini. A možda bih vam mogao pomoći jer evo ja čitam te podatke iz odgovora Vlade na zastupničko pitanje kolege Zvonimira Mršića, koje se sve sportske dvorane grade u Hrvatskoj. Onda ću vam dati odgovor na ono drugo vaše pitanje, koliko bi se moglo izgraditi dvorana školskih i drugih. Gradi se isto tako dvorana u javno-privatnom partnerstvu između partnera Varaždinske županije i grada Varaždina i Zagorje Tehnobetona. Znači, sportska dvorana II. Gimnazije i Elektro-strojarske škole u Varaždinu od 1200 metara kvadratnih koja košta 8,5 milijuna kuna. Znači, stotinjak ovakvih dvorana mi možemo kao što smo napravili za srednje škole u Varaždinu, napravit po cijeloj Hrvatskoj za jednu dvoranu rukometnu koju smo napravili sada u Varaždinu pa neka hrvatski građani, a i mi svi skupa se zapitamo da li to zbilja vrijedi toga. Hvala lijepa. Evo hvala kolegi na replici. Da, o tome se i radi zapravo da ovo je zakon kako je kazao prilika, prigoda za hrvatski "new deal". Ali zaista, ovo je prigoda za mafijaški "new deal", prilika za djelovanje organiziranog kriminala. To ćete se svi složiti. Ja sad ne govorim o tome da je neka stranka kriva zbog toga. Ja ne govorim da ovaj zakon nema dobre namjere. Ali, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o koncesijama i ovaj Zakon o javno-privatnom partnerstvu, temeljem tih zakona ili zaobilaženjem članova, odrednica upravo tih zakona je zapravo se svodi ono što mi govorimo i što smo neki dan raspravljali u ovom Hrvatskom saboru da tu ima prste organizirani kriminal. I zašto to govorim? Zato što sam očekivao i od državnog odvjetništva i od USKOK-a da itekako obrati, naravno i od drugih institucija, pozornost na ono što se događalo u modelu javno-privatnog partnerstva kod gradnji rukometnih dvorana iz jednog jednostavnog razloga koji je više kolega zastupnika ovdje kazalo, da su to enormne cijene koje zapravo da čovjeku pamet stane. Pa evo, još jedan poziv, gospodo iz USKOK-a, iz odvjetništva, iz policije zainteresirajte se što se događa sa modelom javno-privatnog partnerstva kod rukometnih dvorana koje se po tom modelu rade i završavaju. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolege i kolege zastupnici, predstavnici Vlade. Evo, da vam se zavrti u glavi od svih ovih cifri dvorana. Ja ću malo spustit razinu polemike u mojoj raspravi, ali moram reći da smo mi sagradili jako lijepu sportsku dvoranu u Umagu za osnovnoškolski centar za jeftinih 16 milijuna kuna. Dolazi reprezentacija igrati rukometna kod nas. danas raspravljamo o javno-privatnom partnerstvu i njegovom općenitom normiranju što smo svi pozdravili. Više-manje u našim raspravama, ali i o njegovom po mom sudu, moram ponoviti, pretjeranom centraliziranju. Smatram da je ovaj zakon još jedna cigla u dizanju bastiona centralizacije, što jače centralizacije naše države. Pokušat ću to obrazložiti pa krećem redom. U zadnjih nekoliko godina odnosno možemo reći već i desetljećima pokazuje se u Hrvatskoj, ali i šire u Europi, još i prije toga, sve očitije da vlasti ne mogu same zadovoljiti rastuće potrebe građana za uslugama te da trebaju potporu drugih sektora u društvu. To je neminovnost jer se društvo razvija, njegove javne potrebe se granaju i to je sasvim normalno i razumljivo i tako to treba ići. Javno-privatno partnerstvo, skraćeno kako ga svi volimo zvati jedna je od obećavajućih formi takve suradnje između privatnog i javnog dijela društva. Ono se temelji na prepoznavanju koristi koje javni i privatni sektor mogu imati od udruživanja financijskih sredstava, znanja i ekspertize u cilju poboljšanja osnovnih usluga za sve građane. Dodatno, javno-privatno partnerstvo predstavlja alternativu punoj privatizaciji kombinirajući prednosti oba sektora na način da se društvena odgovornost, svijest u potrebi zaštite okoliša i javna odgovornost javnog sektora kombinira s financiranjem, tehnologijom, djelotvornim upravljanjem i poduzetničkim duhom privatnog sektora. U ovom kontekstu pod javno-privatnim partnerstvom podrazumijeva se cijeli spektar mogućih odnosa između vlasti odnosno javnog sektora i drugih organizacija koje nisu vladine odnosno privatnog sektora, kako bi se proveli projekti ili pružile usluge građanima. Zajednica ima neposrednu ulogu u takvom angažmanu kao korisnik, npr. izražavajući cijenu koju je zajednica spremna plaćati za prihvatljivu razinu traženih usluga, ali i ima posrednu ulogu u promišljanju politike razvoja vlastitog kraja. Javni sektor treba postaviti odgovarajući pravni okvir za ugovaranje i provođenje javne nabave te za investiranje privatnog sektora. Ali ne kao što smo ovdje već ustvrdili posaditi čitavu šumu propisa kroz koje će se biti vrlo teško probijati, pogotovo za one manje jedinice lokalne samouprave. Vrlo je važno uvesti odgovarajuće mehanizme kako bi se smanjila mogućnost za korupcijom u bilo kojem procesu javne nabave. Nepredviđeni i ne-fer postupci nabave smanjuju političku prihvatljivost i interes mnogih privatnih investitora za javno-privatno partnerstvo. Znači, vrlo je bitan regulatorni okvir Vlada mora postaviti jasan taj regulatorni okvir, ali samo to kreiranje regulatornog okvira nužno ne garantira učinkovito reguliranje ove materije. Obzirom da imamo jako veliki broj lokalnih samouprava i one su vrlo različite, javni i privatni sektori će se susretati sa čitavim nizom mučenja i učenja kako bi pokušali definirati i regulirati svoj međusobni odnos, te svoje uloge u pružanju usluga. Posebno javni sektor treba definirati jasnu raspodjelu odgovornosti između nacionalne vlade i lokane samouprave, javno iskazati svoju ulogu kao onoga koji pruža i regulira ovaj prijedlog regulira. Ovaj prijedlog stavlja težište po mom sudu na glavnu ulogu centralne državne vlasti. Općenito što se tiče privatnih poduzeća oni više vole sve stavljati u ugovore koji služe kao glavni regulatorni mehanizam, te da lokalna samouprava ima vrlo ograničeno pravo na regulatornu diskreciju nakon što ugovori budu potpisani. Detaljne specificirane odredbe koje određuju dužnosti i ciljeve koji se trebaju postići, pravila za mjerenje cijena i način rješavanja nesporazuma dozvoljavaju privatnom sektoru bolju mogućnost predviđana profitabilnosti pothvata, te odlučivanja žele li se ili ne žele natjecati za dobivanje određenih ugovora. Imajući to u vidu Vlasti moraju donijeti važnu odluku o stupnju regulatorne diskrecije koje su spremne se odreći naročito kod dugoročnih Još jedna vrlo bitna činjenica kada govorimo o javno privatnom partnerstvu je političko okruženje. Vrlo je bitna kao što sam već rekla regulatorna klima, ali i politička klima je presudna za dobro funkcioniranje javno privatnih partnerstva, biti bez, ne smije biti uvjetovana na raznim političkim pritiscima, ne smije biti uvjetovana pritiskom korupcije posebnih agenda vladinih dužnosnika, te posebnim statusima određenih usluga kao što su to npr. recimo vrlo osjetljiv pristup vodi, koji može stvoriti velike barijere za početak ili održavanje pravilnog razvijanja javno privatne suradnje. Vlasti trebaju gdje je to moguće dati jamstvo privatnim partnerima da takvih političkih faktora neće biti i da oni neće dovesti do prekidanja ugovornih procesa. Bilo je ovdje riječi i o smjernicama Europske komisije, pa evo mogu malo i oko toga. Komisija je objavila smjernice s pravnim tumačenjima zakonskih odredbi o dodjeli posla privatnim poduzećima o projektima javno privatnog partnerstava i to ponajprije kako bi se otklonila pravna nesigurnost koja često prati takve projekte. Znači nismo prvi koji su se susreli sa time. Institucionalizirano javno privatno partnerstvo je poduhvat u kojem sudjeluju javni djelatnici sektor na projektima od javnog interesa i to ponavljam najčešće na lokalnoj razini. Europska komisija je svojevremeno znači objavila smjernice kojima pojašnjava europske propise koji se primjenjuje na takva institucionalizirana javno privatna partnerstva. Time je stvorena veća pravna sigurnost, ne samo za javni sektor, nego i za privatne investitore. Svojedobno široka javna rasprava na toj temi ukazala je na potrebu pojašnjenja kako se primjenjuje europska pravna stečevina pri uspostavi tih institucionaliziranih javno privatnih partnerstva, te objavljene smjernice Europske komisije daju praktičke upute i tako povećavaju pravnu sigurnost na korist i javnog i privatnog sektora. Prema tadašnjem tumačenju komisije zakonske odredbe o raspisivanju npr. tendera daju odgovarajući okvir za uspostavu javno privatnih partnerstva i europski propisi ne traže npr. dvostruke natječaje, jedan za izbor privatnih, drugi za izbor javnih partnera za sklapanje javnog ugovora ili dodjelu primjerice koncesije u slučajevima kada je projekt povjeren Kako bi se izvukla maksimalna korist od takvog partnerstva, komisija je posebno naglašavala potrebu da se privatni partneri biraju na temelju poštenog i transparentnog postupka. Mislim da je tu danas u raspravi bio najmanje o tome riječi. Jer kada govorimo o javno privatnom partnerstvu prije svega potrebno je otkloniti dilemu da se tu radi o nekakvoj muljaži u nekom lovu u mutnom. Nije potrebno govoriti da se ovaj zakon usklađuje, ne trebamo se pozvati na europsku pravnu stečevinu, jer ponavljam imamo smjernice. Vidim da mi vrijeme ističe, pa ću malo skratiti. Želim naglasiti da me strah da će ponovno jedinice lokalne samouprave koje možda neće biti toliko politički podobne ili imati takve vlasti koje neće odgovarati centralnim vlastima, bojim se da će teže dolaziti do raznih suglasnosti ministarstva što ministarstva, što agencije. Dali je to deformacija nas Istrijana ovdje u Saboru? To ne znamo. Možda je i mene zarazio kolega Kajin, ali ja se također bojim da će to biti jedan od glavnih problema provođenja ovog zakona.

jasno navodi krivo, da ili netočno, da postoji ovdje bastion centralizacije, što definitivno nije točno, a pogotovo kod ovog primjera. Naime, svjedoci smo nekontroliranog zaduživanja lokalne samouprave i mislim da u svakom slučaju država mora o tome voditi brigu. Dalje, svjedoci smo da brojne jedinice lokalne samouprave nemaju svojih kadrova koji mogu pomoći. I upravo ovaj zakon daje postupno točno definira sve postupke kod javno privatnog partnerstva i stvarno ne vidim zbog čega spominjete opet krivi navod, da nije dobra politička klima, da postoje politički pritisci, ako je to alibi nekakav uredu. Možete raditi ovo ili ono, ali ne volim kada netočno navodite čitav niz stvari samo zato da pokažete da ne valja ništa oko vas. Hvala.

Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, kolege iz Vlade, kolegice i kolege. Evo samo završno. Nakon rasprave da kažem znači da Klub zastupnika SDP-a će ostati suzdržan pri izglasavanju ovog zakona, ne zbog toga što ne želi regulaciju područja javne nabave, ne zbog toga što ne želi da se javna nabava u Hrvatskoj više koristi, da građani na lokalnim razinama imaju koristi od ovog oblika investiranja u njihove javne potrebe, nego zbog toga što smatramo da je ovo još jedan u nizu zakona koji ide za decentralizacijom Hrvatske, odnosno da smanje utjecaj lokalnih jedinica na ono što bi one svakodnevno trebale odlučivati. Znači želimo regulaciju ovog područja želimo više ulaganja JPP, želimo jeftinije investicije u JPP, ali ne želimo, ne želimo i zabrinuti smo zbog očitog nesuglasja između lokalne samouprave i predlagača Vlade, jer danas nismo čuli jedan važan podatak a to je da ovaj zakon nije dobio podršku Odbora za lokalnu samoupravu gdje sjede i ne stranački stručnjaci, znači nisu dobili podršku za ovakav prijedlog zakona, ne za to da zakon treba, jer svi smo svjesni da treba regulirati neke stvari u ovom području, nego nisu dobili podršku da ovakav zakon i ovakav prijedlog zakona prođe glasanje na Hrvatskom saboru. smatramo da nije dobro i da će većinom jedinice lokalne samouprave izabirati klasični model investiranja jer će im JPP biti skuplji zbog toga što nismo dodali dodatne pogodnosti koje bi poticale lokalne jedinice da investiraju da investiraju na ovaj način. Nego da će upravo suprotno ovaj zakon doprinijeti tome da se dodatno birokratizira proces, da bude teži, da bude duži za investitore je vrijeme, dame i gospodo, vrlo bitno, ako mi dižemo vrijeme sa 18 mjeseci na tri godine, to je jasna poruka investitorima da će teže ulagati, da neće prije doći do zaključenja posla, s druge strane to je u nesuglasju sa jučerašnjim govorom gospodina Sanadera koji je posebno isticao HITRORez ovo je upravo suprotno, suprotno, nazvao bih sporo, spororez koji će dovesti do toga da cjelokupni proces traje puno više nego što je trajao do sada. I zbog ovih svih razloga Klub SDP-a će biti protiv donošenja, odnosno biti će suzdržan prilikom donošenja ovoga zakona i smatramo, i nadamo se da će prilikom primjene zakona kada se vidi ovo sve na što smo mi upozoravali da će se te nelogičnosti i ti nedostaci s vremenom ispraviti. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Evo, moram ispraviti netočan navod kolege Marasa, ali prije toga, i citirati ću koji. Veli kolega Maras: „Ovaj zakon smanjuje pravo jedinica lokalne samouprave da čine ono što bi svakodnevno trebale činiti.“. Pa ja prvo, ne vjerujem da svakodnevno idemo u javno privatno partnerstvo jer znamo da će dio jedinica lokalne samouprave riješiti na taj način probleme oko vrtića, škola, dvorana, ne znam, i zgrada, upravnih zgrada i slično. To je jedno. A drugo, trebalo bi bi shvatiti u ovom zakonu da se povećava sigurnost za oba partnera i da samo čvrst ugovor može dovesti do realizacije javno-privatnog partnerstva, da ne govorim i o cijelom toku ugovora koji uglavnom može biti, vidjeli smo ovdje, 30 godina, hvala. Završni osvrt, državna tajnica Tamara Obradović-Mazal. Izvolite. **Obradović Mazal, Tamara** Hvala gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem uvaženim saborskim zastupnicima na uistinu dobroj raspravi. O raspravi koja ima zajednički nazivnik interes naših građana kakva god, kakvi god komentari bili, komentari se svode, rekla bih na brigu za javna sredstva, za sredstva koja čine novci naših građana i dobro je da naši građani tijekom jutra i s jedne i s druge strane mogu zapravo vidjeti da je njezin zajednički nazivnik i uzorak koji se mogao primijetiti u ovoj vrlo dobroj raspravi je zapravo briga za za njihova sredstva i za njihov novac. U tom segmentu ovaj zakon koji se naravno veže i za neke druge zakone u provedbi, naročito kada se radi o zaduživanju jedinica lokalne samouprave želi pomiriti, kao što i ostali posebni propisi to žele pomiriti želje i mogućnosti. Ukoliko su želje prevelike i u neskladu sa mogućnosti tada znate da po zakonu teret državnog proračuna odnosno državni proračun to izvršavanje preuzima na, uvjetno rečeno svoja leđa. I u tom segmentu i ovaj zakon i uz pribavljanje prethodnih mišljenja i naravno uz jednu fiskalnu procjenu rizika od strane Ministarstva financija želi dovesti u sklad u sklad ono što su s jedne strane želje, s druge strane mogućnosti. Naravno znamo kako to po zakonu završava, ukoliko od jedinica lokalne samouprave na sebe preuzima veći teret od onoga što može realno, fiskalno u jednoj godini uopće uopće poduzeti. Dakle, ovim zakonom samo se temeljem postojećih propisa želi izbalansirati i dovesti u sklad obveze koje se preuzimaju vis a vis visine prihoda kojima se raspolaže. U tom segmentu kada sam već spomenula druge zakone, a bilo je spomenuto porezno usklađivanje, odnosno usklađivanje sa drugim propisima, uključivo i dvostruko oporezivanje, preuzimanje građevine i naplata poreza poreza na promet nekretninama Vlada usvajanjem svoga akcijskog plana kojeg je predstavila i Nacionalnom odboru za praćenje pregovora ima poseban zadatak a to je da nakon usvajanja Zakona o koncesijama, s jedne strane, s druge strane Zakona o javno-privatnom partnerstvu provede interni screnning svojevrsni, interni screnning, odnosno detekciju svih zakona koji bi na ovaj ili onaj način remetili glatku primjenu Zakona o koncesijama, odnosno Zakona o javno-privatnom partnerstvu. U lipnju je usvojen taj dokument i po našem akcijskom planu po usvajanju oba zakona, dakle, i koncesija i javno-privatnog partnerstva, Vlada pristupa detekciji onih propisa s kojima se Zakon o JPP-u, odnosno Zakon o koncesijama, koji moraju biti s njima usklađeni. Tako da će i problem, naravno poreza biti doveden u tu koorelaciju, odnosno biti obuhvaćen i podvrgnut takvom jednom internom ispitivanju. U istinu kako ne bismo dodatno opteretili, privatnog, odnosno javnog, javnog partnera. Nadalje, bilo je, napraviti ću nekoliko osvrta, vjerujem da ću propustiti osvrnuti se apsolutno na sve primjedbe, međutim, samo bih skrenula pozornost, uvaženi zastupnik spomenuo je ortakluk kao institut koji možda nije pravovremen u današnjem dobu, međutim, to je institut kojeg smo preuzeli iz Zakona o obveznim odnosima, jedan stari institut ugovornog prava, dakle, ortakluk koji je u tom segmentu prisutan, bilo je spominjano puno povijesti u ovom Domu danas, dakle, od, još od doba kada smo bili u austrijskom pravnom sustavu. Što se tiče prijenosa prava vlasništva, dakle, bojazni da bi vlasništvo u okviru stvarnih prava bilo preneseno na privatnog partnera apsolutno ne i nikada, jer prijenos prava vlasništva, odnosno ustupanja prava vlasništva privatnom partneru u tom segmentu remeti i apsolutno je suprotan biti javnog-privatnog partnerstva. Možemo govoriti o ugovornom pravu građena, odnosno možemo govoriti o pravu služnosti, ali o prijenosu prava vlasništva, naravno ne. Što se tiče samog ulaska, odnosno opredijeljena za investiciju kroz javno privatno partnerstvo želim napomenuti dvije stvari. Ulazak u javno privatno partnerstvo je poslovna odluka, s jedne strane javno, s druge strane privatnog partnera. Dakle, u javno privatno partnerstvo uči će onaj koji ocijeni da mu je to financijski isplativo. Ponajprije onaj koji trenutno ne raspolaže dovoljnom količinom novca odnosno onaj koji zaključi da između uzimanja kredita odnosno zajma i s druge strane javno-privatnog partnerstva financijski mu je isplativiji čini instrument javno-privatnog partnerstva. Pri tom ono što javni partner drži da mu treba kroz oblik javno-privatnog partnerstva će biti predmet njegovog ugovora. U tom segmentu Vlada odnosno Agencija za javno-privatno partnerstvo neće niti nametati prioritete niti će određivati u ovom slučaju jedinici lokalne samouprave što su njezini prioriteti u dizajnu javno-privatnog partnerstva niti će raditi katalog usluga koje jedinica lokalne samouprave može koristiti u instrumentu JPP-a a to je apsolutno protivno načelu samostalnog postupanja i decentralizacije o kojoj je toliko bilo riječi. Što se tiče istodobnog postojanja smjernica i Zakona o javno-privatnom partnerstvu zakon fizike možda ne dozvoljava da takva dva dokumenta postoje u isto vrijeme na istom prostoru. Vjerujem da to u fizici je plus, plus koji se dakle odbijaju a ne privlače. zakonitosti ne dopuštaju da dok jedan pravni akt ne zauzme svoj prostor u svojoj pravnoj snazi da nastane jedan pravni vakuum. U tom segmentu 8 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Vlada mora povući smjernice koje će do dana stupanja na snagu ovog zakona i dalje postojati kao pravni, kakav takav pravni instruktivni oblik uređenja ovog dijela. ono što naravno sukcesivno moramo napraviti da bismo omogućili stupanje na snagu ovog zakona i istovremeno izbjegli s jedne strane pravnu prazninu i dvostruku regulaciju je povući te smjernice. Što se tiče spominjanja tri strategije, da, uistinu one su postojale u prvom čitanju. Eksplicite smo se referirali u članku 11. na 3 strategije međutim kolege pravnici su sugerirali da ih nomotehnički izostavimo izvan teksta u drugom čitanju što smo mi napravili, a kao nadležni resor raduje me što mogu reći da sutra u 12 strategija razvoja javno-privatnog partnerstva ide u službenu proceduru na usvajanje. Što se tiče budućih projekata imam prigodu najaviti da ne razumije./ … odnosno od budućih prijavljenih odnosno izraženih interesa za javno-privatnim partnerstvom trenutne kalkulacije koje se naravno mogu korigirati kroz vrijeme u sljedećem petogodišnjem razdoblju od prometne infrastrukture, zaštite okoliša, energetike, urbane infrastrukture kao i izgradnje pratećih objekata za sada prema iskazanom interesu javno-privatnih, projekata javno-privatnog partnerstva projekcija ulaganja je otprilike do 10, 10% BDP-a u sljedećih, u sljedećih 5 godina tako da nemajmo straha da neće biti projekata javno-privatnog partnerstva u sljedećim godinama a cilj nam je da zapravo postupak ne traje duže od godinu dana a ne tri kao što se moglo čuti. U tom segmentu ja bih zaključila sa ovim što je rekao uvaženi zastupnik Bagarić da samo praksa empirija i iskustvo može pokazati da li je ovaj zakon dobro rješenje? Da li ga treba u nekim segmentima popraviti? Dok nećemo imati prve rezultate, prvu primjenu naravno možemo samo na neki način teoretizirati. Dopustimo da se praksa razvije. Vidimo gdje potencijalno škripi, gdje je prostor za unapređenje i naravno ne bježimo od toga da popravljamo tamo gdje se popraviti može. popraviti može. Još jednom hvala na raspravi i na svim osvrtima koje ste danas dali. Zahvaljujem.